**Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa prije prelaska na 1. točku dnevnog reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima predložio bih da točke 4., 5., 6. i 7. raspravimo kroz objedinjenu raspravu. To su točke povezane sa poštom i poštanskim uslugama. Evo ja ću pročitati kako se nazivaju. Točke Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju prvog dodatnog protokola uz opća pravila Svjetske poštanske unije, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske Unije i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa završnim protokolom. Ima li tko protiv ovog prijedloga? Ako ne, utvrđujem da ćemo te točke raspraviti objedinjeno. Pa sada prelazimo na 1. točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, prvo čitanje, P.Z. br. 516; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 I sada bih molio predstavnicu predlagatelja da da dodatno obrazloženje navedenog zakona. S nama je poštovana Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave. Izvolite. Hvala vam lijepa, poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Ovaj zakon zajedno sa Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika čini paket normativnih rješenja kojima će se revidirati sustav plaća sukladno Nacionalnom programu reformi te utvrditi vrednovanja rada temeljem ostvarenih rezultata rada i stručnosti. Slijedom navedenog predlaže se brisati odredbe Zakona o državnim službenicima koje se odnose na klasifikaciju radnih mjesta, ocjenjivanje i promicanje jer se te pravne institute predlaže urediti Zakonom o plaćama i njegovim provedbenim propisima. Nadalje, predlaže se iznimno omogućiti prijam u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju duže od godinu dana a vezano uz postojeće obveze RH u vezi predsjedavanja Vijećem EU, odnosno izvršenje preuzetih međunarodnih obveza. Državna služba je u tom slučaju mogla trajati koliko traje potreba obavljanja poslova vezanih uz predsjedavanje odnosno do izvršavanja međunarodnih obveza. Popis radnih mjesta i broj službenika koji se prima na državnu službu na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova, koji se odnosi na izvršavanje preuzeti međunarodnih obveza RH ili obveza iz posebnih programa vlade, utvrditi će se odlukom državno tijelo, uz prethodno suglasnost ministarstva nadležnog za financije, a uz preuzete međunarodne obveze i ministarstvo nadležnog za vanjske i europske poslove. Povećan opseg poslova i specifične nove aktivnosti, zahtijevati će ne samo zapošljavanje na određeno vrijeme u državnim tijelima, nego i pružanjem usluga zaključivanjem ugovora o dijelu. Stoga se predlaže deliminitranje sredstava koje se mogu trošiti na zaključivanje ugovora o dijelu za obavljanje stručnih i tehničkih poslova koji ne spadaju u djelokrug tijela a donose se na realizaciju preuzetih međunarodnih obveza RH. Naime, Naime, postojeća zakonska odredba, ograničava izdataka za pružatelje usluga temeljem ugovora o dijelu, na 2% ukupnoga iznosa za sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osigurane za pojedino tijelo. A što se smatra nedostatnim za državna tijela, koja za predsjedavanje RH Vijećem EU, izvršavanjem međunarodnih obveza treba angažirati stručnjake izvan državne službe sa tehničkim i specifičnim znanjima. Radi jednoobrazne i nesmetane primjene zakona o plaćama na državne službenike, namještenike, predlaže se promijeniti status namještenika na način, da se na njih primjenjuje institut Zakona o državnim službenicima, a ne kao do sada opći propisi o radu. Tako se s namještenicima prema predloženoj izmjeni zakona više neće sklapati ugovor o radu, već će se radno pravni status regulirati rješenjem kao i za službenike. Revitirati državni stručni ispit i u državni ispit, na način da se isti odnosi samo na dosadašnji opći dio stručnog ispita, dok bi se posebni dio isključio odnosno, polaganje posebnog dijela dosadašnjeg državnog stručnog ispita, provodio bi se kao posebni stručni ispit, samo ako je to propisano posebnim propisom. Također predlaže se propisati obveza polaganja državnog ispita u dvije razine. Također predlaže se uspostava novog načina polaganje državnog ispita pisanim putem, čime će se unaprijediti kvaliteta polaganja državnog ispita, s ciljem racionalnog korištenja resursa, uz postizanje zadovoljstva kandidata objektivnom ocjenom znanja. Navedena promjena omogućiti će se uspostavom polaganja državnom ispita elektroničkim putem i na regionalnoj razini, suvremenim metodama ispitivanja, kako bi se postigla transparentnost, stručnost i objektivnost ispitivanja svih kandidata pod jednakim uvjetima. Predlaže se izmjena odredbe u planu prijema u državnu službu, kako bi se naglasila uloga svakog tijela, da planira zapošljavanje i vodi računa o raspoloživim financijskim sredstvima za novo zapošljavanje. U tu svrhu predlaže se pravilnikom precizirati način pripreme i postupak donošenje plana prijama u državnu službu. Pravilnik o načinu pripreme i postupka donošenje plana prijama u državnu službu, za tijela državne uprave i urede i stručne službe vlade, donosio bi ministar uprave, a za pravosudna tijela ministar ministar pravosuđa. Predlaže se brisati obvezu objave plana u najmanji jednom dnevnom listu koja se prodaje na cijelom području RH, čime će čime će doći do uštede proračunskih sredstava a neće doći u pitanje transparentnost planiranja iz razloga što se plan mora i dalje objaviti na web stranici Ministarstva uprave i u Narodnim novinama. Utvrđuje se obveza neposredno nadređenog službenika za pružanje, podnošenje pisanog prijedloga za pokretanje postupaka zbog lakše povrede službene dužnosti, odnosno, obavještavanje čelnika tijela, o teškoj povredi službene dužnosti, određenog službenika. Ne izvršavanje te obveze, predstavlja laku povrede službene dužnosti neposredno nadređenog službenika. Predlaže se stupanje na snagu ovog zakona 8 dana od objave u Narodnim novinama, međutim, do utvrđivanja plaća, klasifikacija radnih mjesta i ocjenjivanje novim zakonom o plaćama, i njegove prodajnim propisima, predlaže se odgoditi primjenu članaka koji se Zakon o državnim službenicima brišu odredba o klasifikacije radnih mjesta, ocjenjivanje, napredovanje, promicanje državnih službenika, te klasifikacija i plaća namještenika. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem državnoj tajnici, imamo 3 replike, prvi je kolega Klisović, izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala predsjedniče Sabora, hvala državnoj tajnici. Samo sam želio jedno malo pojašnjenje kada ste govorili o tome, da će se odobriti zakonom zapošljavanje na određeno vrijeme do godinu dana, u kontekstu presjedanja EU, da li je to samo u tom kontekstu ili će to rješenje ostati u zakonu i za druge situacije, kada je potrebno. Jer u ministarstvima posao dolazi u valovima, kao i u biznisu i ne možete očekivati uvijek, da ćete mijenjati zakon, ako je potrebno zaposliti više ljudi. Ovo se je pokazalo potrebitim, posebice kada se preuzimaju određeni projekti, a ovo nije jedini projekt koji će Hrvatska preuzeti, preuzeti će se mnogi projekti, mnoga ministarstva i ako nemate mogućnosti da kadrovski poštimate stvari za velike projekte onda dolazi do različitih nepravilnosti, jer ljudi moraju riješiti situaciju, a zakonska ograničenja su velika. Hvala vam na postavljenom pitanju, evo za pojašnjenje upravo ovo što ste vi predložili to je tako i napisano, znači i duže dok traje međunarodna obveza, preuzeta međunarodna obveza osobito i za projekte iz programa EU financiranja, koji traju i duže od 12 mjeseci, znači 24 mjeseca, 36 mjeseci, a čak neki projekti traju i 76 mjeseci. Dakle, za vrijeme trajanja tog projekta. Kolega Podolnjak, izvolite. su zapravo već 10, 11 izmjene Zakona o državnim službenicima, u javnoj raspravi je ukazano, da je potreba za donošenjem novog zakona ne samo objektivna potreba zbog silnih izmjena nego činjenica što jedinstvena novotehnička pravila koje je sam Hrvatski sabor propisao, nalažu svakom predlagatelju pa i Ministarstvu uprave da predloži novi zakon s obzirom na činjenicu da je ovaj postojeći toliko puta mijenjan da je neprepoznatljiv u svom izvornom obliku, da nije rađen niti pročišćeni tekst i ta .../Govornik se ne razumije./... koju je istaknulo više sudionika u javnoj raspravi, moje pitanje zbog čega niste logički predložili novi cjeloviti zakon nego zapravo predlažete 11. izmjenu postojećeg? **Jandroković, Poštovani, zahvaljujem na pitanju međutim mi to jesmo predložili prema planu zakonodavnih aktivnosti, u drugom kvartalu će biti upravo predložen Zakona o službenicima i namještenicima, ove godine, dakle. I treća replika kolega Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice, dakle i moja replika ide u smjeru u kojoj je prof. Podolnjak iznio, od 1.1.2006. ka d je stupio na snagu ovaj zakon prema podacima koje ste vi iznijeli ovdje u obrazloženju, mijenjan je 15 puta. Dakle vi ste sad, to sam vas htio i pitati, govorite o drugom kvartalu ove godine a obrazloženju kad ste odgovarali na primjedbe iz javne rasprave ste rekli da je riječ o vrlo složenom zakonu i ja sad koristim onda priliku budući da ste već odgovorili da će to bit u drugom kvartalu, hoće li taj zakon doista obuhvatiti sve službenike, sve javne službenike pa i jedinice lokalne samouprave i kako ćete u tom zakonu, imat li namjeru ujednačiti plaće u svim tim javnim ustanovama i hoće li to neke koji sad u povoljnijem položaju, staviti u nepovoljniji položaj, posebno tu mislim na jedinice lokalne samouprave i njihovu mogućnost donošenja visine plaće u predstavničkim tijelima? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Prpić, Katica** Hvala lijepa. Samo jedna ispravka, znači u drugom kvartalu bi trebalo doći pred Vladu i da, obuhvatit će državne službenike i namještenike

predstavnika odbora. Želi li netko u ime odbora? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Kao što sam i uvodno rekao u replici, pred nama je prijedlog zakona, jedna od nebrijano mnogo izmjena ovog Zakona o državnim službenicima, zakona iz 2005. g. koji je, ako sam pažljivo brojao, mijenjan 11 puta proteklih godina , dakle praktički gotovo jednom godišnje se mijenja ovaj zakon. To pokazuje da mi nemamo jedno riješeno, jedno sustavno normativno rješenje svih relevantnih pitanja uz status, sustav plaća i svega ostalo što je vezano uz državne službenike. Naročito a što je istaknuto u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, rekao bih da je kronični problem da imamo rasparcelirani sustav službenika, odvojeni sustav državnih službenika od sustava u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Žalosno je s obzirom da u našem okruženju, u nizu susjednih država upravo možemo vidjeti suprotno. Znam iz neposrednih iskustava iz Slovenije, Austrije i Njemačke da imaju jedinstveni sustav javnih službenika i da je istim zakonom i uređen položaj i uvjeti za napredovanje i naravno plaće službenika. Mi nažalost imamo velike razlike od samog početka i ustrojavanja hrvatske lokalne i županijske samouprave i nažalost do danas mi nismo premostili jaz koji postoji između državnih službenika i lokalnih službenika. Nadam se da će ministarstvo kako se najavljuje konačno izraditi zakon koji bi obuhvatio kompletno sustav svih javnih službenika i možda zapravo u cjelini javni sektor. I sami naznačujete u prijedlogu da je ovo tek jedno prijelazno rješenje, da se očekuje novi zakon, da uz ovaj zakon je isto tako nužan Zakon o plaćama državnih službenika koji je u izradi očito već dugi dugi niz godina i o tome se puno toga reklo u raspravi u javnom savjetovanju. Za očekivati je da će ministarstvo te zakonske prijedloge ove godine predložiti, da ćemo možda ove godine imati sustavno rješenje državnih službenika. To ćemo tek vidjet, međutim onda se postavlja pitanje zbog čega ova žurba oko donošenja ovih parcijalnih izmjena Zakona o državnim službenicima. Koncentrirat ćemo u ovoj raspravi na neke po nama najvažnije aspekte i koji su za nas u MOST-u i najproblematičniji. Oni se odnose na tzv. fleksibilizaciju zapošljavanja u državnoj službi i povećanju troškova za ugovore o djelu. I čini nam se da su upravo zakonske odredbe koje se odnose na to, razlog ovih sadašnjih, prvenstveni razlog izmjena zakona koje se sada predlažu. Prema zakonu kako propisuje članak 53., osobe se u pravilu primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme i uz obvezni probni rad. Probni rad za osobe koje su primljene redovitim postupkom, dakle vježbenički staž traje 12 mj. a za one koje su primljene putem izvanrednog postupka, probni rad traje tri mjeseca. Prema Zakonu o mogućem primanje službenika i na određeno vrijeme ako se privremeno povećao opseg poslova, ali najduže do godinu dana. Međutim, onda je izmijenjen Zakon u lipnju 2017.-te godine da se za potrebe rada na Projektu koji se financira iz Fondova ili Programa EU, osoba može primiti u državnu službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta, čl. 61. čime čime je za tu kategoriju službenika produžen rad na određeno vrijeme za razdoblje duže od godinu dana. U jednoj raspravi u HS-u propitivao sam učinak te zakonske odredbe jer je predlagatelj uvjeravao da je to nužno, da u državnoj upravi ne postoji dovoljno kvalificiranih osoba za rad na EU Projektima. Međutim, nikada nismo vidjeli podatke o broju primljenih osoba temeljem te zakonske odredbe, koliko sada ima zaposlenih po toj osnovi, u kojim Ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i je li to imalo učinke u radu na Projektima EU na privlačenju sredstava iz EU Fondova na broj zaposlenih. Dakle, mi zakonskom izmjenom otvorimo širom vrata za zapošljavanje novih službenika na određeno vrijeme duže od godine dana, a potom nemamo nikakve povratne informacije kakvi su učinci tog zapošljavanja. A sjećamo se prije više godina da je takva politika započela sa zapošljavanjem osoba vezanih uz mandate dužnosnika u njihovim kabinetima tzv. revolving dor, što je ukinuo svojom odlukom Ustavni sud negdje otprilike na kraju tog mandata 2015.-te godine. I sada se ponovno predlaže izmjena čl. 61. i širenje mogućnosti zapošljavanja osoba na određeno vrijeme. Dakle, prema izmjenama koje se predlažu, sada bi se u državnu službu osobe mogle primiti u trajanju dužem od godinu dana i radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza RH ili obavljanja poslova službenika privremenog upućenog na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza do izvršenja tih obveza i radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje obveza iz Posebnih programa Vlade do izvršenja tih obveza. dva su nova temelja za zapošljavanje osoba na određeno vrijeme za razdoblje duže od godine dana i to do izvršenja međunarodnih obveza ili radi obavljanja odnosno obveza iz Posebnih programa Vlade. Naravno, ovako općenita zakonska norma ne govori o kojim se svim obvezama radi, međunarodnog karaktera. Spomenuo je predlagatelj da je, primjerice, predsjedavanje Vijećem EU jedna od tih međunarodnih obveza, ali takvih obveza može biti i daleko daleko više i za neke druge međunarodne organizacije, po nekom drugom temelju. Jednako kao što ne znamo koji su sve Posebni programi Vlade koji bi zahtijevali da se zapošljavaju osobe na određeno vrijeme do izvršenja tih obveza. Mi, dakle, uvodimo potpuno otvorena vrata za zapošljavanje novih osoba u državnu službu na neodređeno vrijeme, možemo reći na određeno vrijeme za trajanja obveza ili posebnih programa, ali molim vas, izvršenje preuzetih međunarodnih obveza. Uvijek se mogu iznova ponavljati određene međunarodne obveze, to je jedna vrlo fleksibilna formulacija, ne piše ovdje da je to isključivo samo radi predsjedanja Vijećem Vijećem EU i nakon toga može biti i neka druga obveza, međunarodna obveza koju je RH prihvatila. Dakle, zakonska odredba ovdje nudi jednu vrlo fleksibilnu interpretaciju, naravno, ukoliko će se sporit. Ali ovo postavlja jedno dodatno pitanje. Zar mi doista u državnoj upravi nemamo službenike koji mogu obavljati poslove, koji se mogu pripremiti, educirati za obavljanje poslova temeljem preuzetih međunarodnih obveza, primjerice, vezano uz predsjedavanje Vijećem EU ili za neke Posebne programe Vlade. Dakle, mi ovim zakonskim prijedlogom priznajemo da mi imamo nestručnu državnu upravu, da ljudi koji su sada u državnoj upravi određenim preraspodjelama poslova, upućivanjem na rad u drugo državno tijelo na određeno vrijeme, ne možemo osigurati da ćemo te obveze, međunarodne ili programe Vlade izvršiti u određenom vremenu. Time ste praktički dali jednu vrlo lošu ocjenu službenika koji sada rade u državnoj upravi jer otvarate širom prostor za zapošljavanje novih osoba. Pri tom, donošenjem ovih zakonskih izmjena, ovaj HS neće znati koliko osoba mi primamo u državnu upravu, koliko dugo će oni biti zaposleni na određeno vrijeme. Mi ne znamo ni sada vezano uz Projekte EU koja je to brojka i kakvi su učinci tog dodatnog zapošljavanja, ali činjenica je, to je nesporno da sa ovom promjenom čl. 61. mi samo dodatno stvaramo pravne temelje za zapošljavanje na određeno vrijeme. Pa o kakvoj je to racionalizaciji državne uprave riječ? Dakle, mi imamo državnu upravu, tisuće službenika u državnoj upravi, ali oni očito nisu dovoljni da obavljaju poslove vezane uz preuzete međunarodne obveze RH. Primjerice, predsjedavanje Vijećem EU, al, ja se pitam, što svi oni službenici rade u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova? Zar mi nemamo veliki broj kvalitetnih službenika u tom resoru? Tko će sad biti osobe koje ćemo mi zaposliti privremeno za trajanja predsjedanja Vijećem EU i da to mora trajati i duže od godinu dana, koji je to profil stručnih osoba, jesu li to prevoditelji, jesu li to neke druge osobe, one nemaju čak niti državni stručni ispit, dakle mi ćemo pustiti veliki broj osoba u sustav koje je Vlada procijenila da joj trebaju, da rade vrlo stručne poslove, najstručnije poslove vezane uz obveze RH primjerice uz predsjedavanjem Vijećem EU ili za određene programe Vlade. Ali vraćamo se ponovno na ključno pitanje, kakve mi zaposlenike imamo u državnoj upravi? Ovo je velika pljuska za te osobe, zašto ne te osobe pripremiti, educirati i bolje platiti, da rade posao za koji i jesu stručno kvalificirani i imaju državni stručni ispit. I još jedna odredba koja je nama apsolutno sporna, a odnosi se na povjeravanje poslova temeljem ugovora o djelu, pružateljima usluga izvan državne službe. Sadašnja zakonska odredba propisuje da izdaci za pružatelje tih stručnih usluga ne smiju prelaziti 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo, 2%, dakle postoji zakonsko ograničenje za ugovore o djelu, dakle za plaćanje osobama izvan sustava državne uprave koji će obaviti neke stručne poslove za to državno tijelo. A što sada radimo mi brišemo ovaj postotak od 2%, dakle jednostavno ga eliminiramo, zbog potrebe za stručnim osobama zbog predsjedanja Vijećem EU ili neke druge obveze međunarodne. Ali ne da smo sad povećati taj postotak možda na 3% iznimno, ne mi smo ga apsolutno uklonili, to znači da ugovorima o djelu vi možete povjeriti i poslove i 5 i 10 i 15 i 20% od iznosa sredstava za osnovne plaće, više ne postoji nikakvo ograničenje. Mi ćemo zapravo umjesto da nagradimo službenike, da ih educiramo, da im povećamo vrlo niske plaće koje oni imaju u sustavu, a to svi znamo, umjesto toga mi ćemo značajna sredstva izdvojiti temeljem ugovora o djelu i plaćati ljudima izvan državne uprave koji će zaraditi na temelju poslova koje će obavljat. Prema ovoj zakonskoj promjeni bez ikakvog ograničenja namjera je jasna, nećemo platiti službenicima koji sada rada i za koje želimo da kvalitetno rade da ih bolje platimo, nego ćemo bez ograničenja to platiti ljudima izvan državne uprave. To nije dobra poruka, to je apsolutno potpuno pogrešno to znači da nećemo nagraditi službenike koji su nam u sustavu nego ćemo zapravo novac izdvojiti ili za zapošljavanje na određeno vrijeme ili temeljem ugovora o djelu i to je suština promjena koje se predlažu i zato mi u MOSTU naravno nećemo glasati za ovaj prijedlog zakona. (SDP)** Nastavljamo sa klubom zastupnika, slijedeći u ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Stjepan Ćuraj, izvolite. Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege, dakle prije svega, ja bi mogao nešta malte ne dijametralno suprotno govorit od prethodnog govornika, mislim razumijemo razloge i pozdravljamo glavni smisao zašto danas o ovome raspravljamo, a to je prije svega vezana fleksibilizacija zapošljavanja u javnim službama zbog nadolazećih, nadolazećeg predsjedanja EU. Dakle, mislim da je vrlo jasno rečeno da i kroz ugovor na određeno djelo i vremenski trajanja kroz prebacivanja određenih službenika da to treba urediti kako bi mi taj veliki zadatak napravili što bolje i u što veću korist i na, i na ajmo reći da se ne bi niti ne daj bože osramotili. Mislim da niz tih zakonskih prijedloga ide u tom smjeru, zato ih ja neću ovaj ponavljati ono što nije vezano uz to, vezano zapravo govori se o novom modelu ocjenjivanju i napredovanja koji bi treba biti reguliran Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika ako se ja ne varam, gdje je tako i navedeno, dakle mi ovdje sad ulazimo u jedan, znači mi ovdje ukidamo članke od 83 4 itd., gdje je to bilo regulirano kako koje ocijene se pišu itd., i čekamo donošenje novog cjelovitog rješenja i ja ću se upravo ovaj koncentrirati na tu, na jednu od tih stvari koji bi se novim zakonom koji ne bi se preklapao sa ovim, dakle novim načinom rješavanja samo te, te stvari. Naravno, ovdje ono što isto je dobro, di se kod ovih stručnih ispita, odnosno državnih ispita se uvode dvije razine, srednju stručnu spremu za više stupnjeve obrazovanja također smanjuje se opterećenost dakle nešto smo malo ajmo reći se kak se zove uvodi više efikasnosti. Također i se izjednačavaju namještenici zapravo sa službenicima. No ono što je zapravo meni ključ svega i što bi trebao biti cilj svih zakona koji imaju veze sa državnim službenicima je efikasna i ekonomična državna uprava odnosno jeftina državna uprava koja je servis građanima. To je cilj svakog, svake uprave, svake državne službe, svakog zaposlenika državnog službenika, on tamo mora biti kao servis građanima, ne netko tko odlučuje o njihovim pravima u smislu da li on ima neku svoju subjektivnu ocjenu, dal će nekom pomoć, neće ne, nego ispunjavati ono što je zakonom predviđeno, na najbrži, najkvalitetniji mogući način. To je ono što ovaj zakon treba imat za cilj, svi ovakvi zakoni. Zašto? Prije svega ja bi to raspodijelio u dva načina. Jedno je primanje u državnu službu, drugo je ocjenjivanje, valorizacija već postojećih zaposlenika. Kada govorimo o primanju, mislim svi znamo javni natječaji kako idu, raspisivanje itd., ovdje se nešto dotiče oko raspisivanja i u na stranicama i u jednom nacionalnom listu, to je sve tehnika, mene zanima slijedeća stvar. Da li je moguće utvrditi jedinstveni natječaj za prijam u državnu službu koji bi se provodio nekoliko puta godišnje, recimo kvartalno, pa također da mi danas imamo situaciju, a to vam zbilja je nakaradno da je samo papir bitan. Propišu se uvjeti diploma, visina rang obrazovanja i trebate imati papir koji dokazuje da ispunjavate taj uvjet. Da li taj papir, da li su ocjene koje su dovele do tog papira bitne, odakle je taj papir, ne, kvačica, uvjet ispunjen. Zašto, zašto je svejedno, pa nije svejedno, nije svejedno koji ste fakultet završili, da li u ovoj zemlji, da li na kojem sveučilištu ili u nekoj drugoj, jer nije sve jedno kad ga upisujete. Ali mi ne smijemo radit tu diskriminaciju, al bi mogli, postoje rang liste sveučilišta, postoje rang liste fakulteta sigurno da nije svejedno završiti ekonomiju u Zagrebu ili ne znam negdje u nekoj drugoj državi ili nekom veleučilištu, a isti rang i nivo obrazovanja. Mi kad tražimo državne službenike onda time bi tražili one najbolje. Ocjene kada i gdje se traži prijepis ocjena i koliko se boduje ocjene na fakultetu za prijem u državnu službu, jel netko imamo 2,3 ili 4,7 prosjek, jel bitno, ja mislim da je, a jel se traži, nisam čuo nigdje da je to bilo koji dio bodovanja za prijam u radnu službu. Zašto? Također natječaj, znači više elemenata što manje subjektivnosti što više objektivnih faktora. Koji su objektivni faktori? Ak već ne možemo odlučiti o rangiranju fakulteta, što mislim da bi se moglo, ako već imamo i sveučilišta koja su rangirana, pa barem na razini sveučilišta, ocjena koju su postignuti u stjecanju te razine znanstvene ili stručne kako god obrazovanja i same pismene provjere. Po uzoru ajmo reč vrlo jednostavno na državnu maturu, po istom uzoru, tajni, jedna agencija, vanjsko vrednovanje, rang lista, svih u Hrvatskoj. Svaka tri mjeseca može netko pristupit i dobit svoj broj bodova i onda se pozivaju oni koji udovoljavaju, koji se odazovu i onda ide eventualno subjektivni, subjektivna ocjena nadležnog ili onaj tko je nadležan u određenom tijelu. Pa kad sve pobrojimo milim da bi tu dobili puno kvalitetnije zaposlenike i puno motiviranije za rad. E sad kad dođemo da su već zaposleni, to je onaj drugi dio. Jel mislim dok mi nemamo jako tržište rada koje će to definirati, jel recimo u Americi vi možete imati diplomu fakulteta da se došli 10 puta, ali kad odete negdje se zaposliti, kad ga vide s kojom diplomom dolazite nitko vas neće uzet, a tamo nije državna služba najbolja stvar na svijetu koja vam se može dogoditi, zašto, zato što su ljudi navikli da primaju prosječne ili pristojne plaće a da rade kolko malte hoće ili kolko moraju, ono u smislu minimuma, to je ovaj drugi dio di čeg ćemo doći. Kod nas još nije tako jel nemamo razvijeno jako tržište rada i kod nas su još uvijek najizazovnija, najbolja mjesta u nekim državnim službenicima gdje su ono što kažu možeš jedino izać smrću, vlastitom nekom nemjerljivom glupošću ili ne znam kako drugačije ili osobnim otkazom. To je isto drugi par cipela. I kad već imamo pojedine zaposlenike šta nam se događa, imamo ljude koji apsolutno marljivo rade svoj posao, koji su dobri, koji se trude, ima i onih koji baš i ne, a svi imaju jednaku plaću. Gdje je tu motivacija za nekoga da bude taj servis građanima, da bude na usluzi? Kad govorimo o ocjenjivanju i vrednovanju i valorizaciji onda najčešće ti koji znaju, hoće, mogu nam trebaju, koji su vrijedni zaposlenici, kada treba nešto odgovorno to napravit naravno da njima to dajemo i opteretimo ih dodatnim poslom jer nećemo onoga taj ne zna, neću njemu postudit, pa taj ne može ništa, al će primati i dalje tu jednu te istu plaću. To je surova stvarnost, neću sad reć kako se to u narodu kaže, al mislim da svi možemo to prepoznati. Ocjenjivanje, valorizacija, valorizacija novčana da nagradit povećat plaće, uvijek imamo onu tezu da imamo 30% viška zaposlenih i 15% manjka, da, viška onih koji ne žele ne mogu radit, manjka koji hoće, mogu i znaju. Ocjenjivanje mora biti i od strane korisnika, prije svega građana oni koji rade s njima, na bilo koji način elektroničkim putem, aplikacijama, anonimno, na bilo koji način moguće je ocijeniti svoju uslugu koju ti imaš pravo, kako ti je pružena, odnos prema osobi itd. Imamo statistički koji isto se može vrlo dobro riješiti, kvalitativno i kvantitativno, nije isto, broj predmeta riješenih i kvaliteta istih i koliko je tih predmeta imalo žalbu, nije, kako su žalbe prošle, sve su to stvari koje se mogu i trebaju urediti, da li zakonski, da li pravilnikom, zakon treba dati okvir, mogućnosti, ali da tako se radi u uređenim zemljama, ko tolko kolko radi tolko ima pravo i na plaću u krajnjoj liniji i ne može raditi više onaj koji ne zna, neće ili ne može. Ne može naravno ne mislim na neke fizičke nedostatke nego jednostavno na neznanje. I kad te to napravimo onda onaj subjektivni nivo, kolko nadređenih koga voli, kak je ko došo ili kako god već to rekli će se svesti na minimum, a omogućit se ljudima koji rade dobar posao da imaju veću motiviranost, veće plaće, a u krajnjoj liniji oni koji ne rade će već sami otić dalje. I onda se vraćamo natrag da trebamo onih 15% novih i na način ih primimo kako sam ovdje predlagao, jedinstvenim natječajem, na razini cijele RH, to se vrlo dobro može napravit, a pojedinačne ili može biti tri, četiri različite segmenta natječaja na koji se odabire unaprijed. Ocijene, apsolutno, pa ne možete mi reći da netko, svejedno je li netko imao, jel je studirao 10 godina i imao prosjek 2,3 il je netko završio za pet godina sa prosjekom 4,5. Kakvog mi državnog službenika želimo, il je to nama svejedno? A mi smo ovdje i državni službenici radi građana, mi smo servis građanima koji oni plaćaju i kad se tako počnu stvari razumijevat, onda drugačije se malo i mentalni sklop će se promijenit. Ne da građani ulaze skrušeno i onako mole Boga da ih se nitko na njih ne izdere kad traže neko svoje pravo i gledaju dal ne bi nekog došli da ih netko malo bolje primi, da ih, ne znam kako, zvat nekoga, neku vezu, šta god hoćeš. Zamislite, vezu da ti netko da ono što ti pripada. Bože sačuvaj! A to je realnost, a ne daj Bože da je netko super nasmijan da ti da, da ti pruži, da ti sve, ljudi se križaju, kažu, ovo nikad doživio. Ima takvih, naravno da ima. Pa naravno da ima i ljudi koji znaju, mogu i hoće, ali nakon četiri, pet godina i oni odustanu već, pa nisu budale, šta će oni sad radit, ubijat se za jednaku plaću kao i onaj koji ne radi, koji visi okolo, kako u našem narodu kažu, po kavama ili šta ja znam…/Govornik se ne razumije/…itd., itd. Tko je tu, čovjek ispada budala, onda ga svi još gledaju što si ti glup, što nisi normalan, šta se trudiš? mi trebamo napravit da se ti ljudi žele trudit i da taj trud se nagrađuje, to je nagrađivanje, to je valorizacija, to je smisao i naravno da do toga mi imamo ovaj naslijeđeni socijalistički dio. Naravno, ne može se preko noći, ali mislim da je vrijeme da se krene ozbiljno s time uhvatiti u koštac jer mi moramo se spremiti za državnu službu koja danas je najbolji zaposlenik, za 10, 15 godina, dao Bog više neće biti, dao Bog i ranije i odlazit će nam ljudi onda, tamo gdje mogu dobiti za svoje znanje i trud puno veće plaće, a nama će ovdje, ne znam šta ostati, ne znam kakav ćemo imati sustav i koje će to probleme imat i u krajnjoj liniji trošak za državu jer svaka pogreška tog službenika koja je utužena, kasnije rezultira još većim troškovima i angažiranjem drugih državnih aparata i drugih resursa, a da ne govorim i o financijskim onda reperkusijama i da je netko nešto krivo riješio neki predmet, nikome ništa. To se tuži, to se dobro ustanovi se, onda se plate kamate, sve, ovaj čovjek radi i dalje, nikome ništa. Kako, jel to moguće? Ne kažem ja da bi netko momentalno trebao dobiti otkaz zbog svoje greške, greške se događaju, ali treba ih svesti na minimum, ali treba valorizirati one koji se trude jer puno je dobrih ljudi koji znaju radit, koji hoće radit, ali njima samo treba to omogućit, dati im da se osjećaju dobrim, da se osjećaju dobro, a ovi će već drugi sami otić. Kad njih nagradite nekoliko puta, kad vide oni koji rade dobivaju veću plaću, mogu reći ovi koji nemaju rezultate, ma sami će ljudi otić, ne moramo se previše tu brinut. Tako da to je nešto što bi volio da se proba inkorporirati u daljnjih razmatranja. Sigurno da jedinstveni natječaj je nešto što je izvedivo, što je moguće, rang lista, nek bude 500 ljudi, 1000 ljudi, nek se zna, pa onda nek netko proba zaposliti 378.-og sa rang liste, a prethodno mjesto konkurira drugih 200 i nek to obrazloži, ne znam kakvim bodovima. Teško će to proć, a svakako će svatko imati pravo i transparentno uviditi na to, samo taj dio, da ne govorimo još da i ocjenu stavimo u kategorizaciju i bodovanje, što bi, po meni, sasvim normalno. Apsolutno normalno i potrebno, ne gledat jel imaš papir, nemaš, nego gledat koliko bodova ti donose ovo. U krajnjoj liniji ako upisuješ fakultet, gledaju ti se bodovi iz srednje škole, pa šta je onda ovo različito? Odnosno državne mature, šta je onda ovo različito? I ocijene još. Ista stvar. Idemo to napravit. Ja mislim da ima prostora, ima vremena, samo treba odlučnosti kažem još jednom klub HNS-a će podržati ove izmjene, mislim da, prije svega, su i uvodno što sam rekao, uvelike vezane uz naše predsjedanje i da treba omogućiti što fleksibilnije, što više ljudi, što bolje i što kvalitetnije jel ovo se sada događa i onda možemo čekati slijedećih 15 godina, a moramo znati iskoristiti što nam to politički znači, koje teme i što sve možemo imati benefit za našu zemlju kroz ovo kvalitativno određeno predsjedanje jel to se gleda, o tome se priča i na taj način sigurno povećavamo svoj ugled i utjecaj unutar EU, a samo i kad govorimo o nekim drugim mogućnostima. Zato, još jednom taj dio pohvalim i molim da se još ove mjere odnosno ovi prijedlozi uvrste kod izrade daljnjih zakonskih prijedloga, zahvaljujem. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Slijedeći u ime kluba zastupnika HDZ-a, kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnice, evo, sve vas prije svega srdačno pozdravljam, a u ime HDZ-a reći ću osnovna zapažanja o prijedlogu ovog Zakona. Uvodno, Zakon o državnim službenicima, kako je i do sad naglašeno je do sada doživio brojne izmjene i veseli da ćemo u ovoj godini doživjeti i novi cjeloviti Zakon, a isto tako opravdan je razlog zašto se sada ide u ove izmjene i dopune. Navedeni Zakon regulira prije svega, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika, njihov prijam u državnu službu, način popunjavanja radnih mjesta i klasifikaciju radnih mjesta, ocjenjivanje državnih službenika, njihovu izobrazbu, način prestanka državne službe, zatim u posebnoj glavi regulira status namještenika, a na sve ono što nije riješeno iz područja radno pravnih odnosa ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Općeg propisa o radu tj. Zakona o radu. Kako smo već i čuli, zbog pripreme novog normativnog okvira za jedinstveno uređenje sustava plaća tj. novog Zakona o plaćama državnih službenika, potrebna je i neke odredbe ovog Zakona o državnim službenicima, a koje se prije svega, odnose na klasifikaciju radnih mjesta i na ocjenjivanje državnih službenika, brisati ili redefinirati, kako ista materija ne bi bila regulirana u više različitih Zakona. Predloženim izmjenama mijenja se status namještenika na način da se i na njih primjenjuju odredbe koje se odnose na državne službenike što do sada nije bio slučaj. Pa tako se u budućnosti, tj. nakon stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna i njihovo zasnivanje radnog odnosa temeljilo bi se na osnovu donesenog rješenja o prijemu a ne na temelju ugovora kao što je sada slučaj. Jedino se ne bi primjenjivale odredbe koje se odnose na vježbenički staž i na polaganje državnog stručnog ispita na namještenike. A isto tako ne bi se provodilo testiranje namještenika nego bi se s njima kod prijema provodio samo intervju. Ono što želim reći, mislim da je o tome dosta govorio i kolega Podoljnjak kod redefinirana ovih odredbi odredbi vezano na prijem na određeno vrijeme, mislim da je to nužno pogotovo zbog ovih novih obveza koje ćemo imati zbog zasjedanja Vijećem EU, međutim i zbog nekih drugih preuzetih međunarodnih obveza. Mislim da na ovakav način upravo postižemo fleksibilniju državnu upravu odnosno mogućnost da se za određene poslove za koje se unaprijed zna da će imati određeno vremensko trajanje ali će ono biti duže od godinu dana omogućuje prijem na određeno vrijeme. Danas imamo situaciju da je to maksimalno godinu dana osim iznimka je za one projekte a tu smo već išli u izmjenu zakona, znači osim znači vezano na ono zapošljavanje iz projekata EU koji traju duže vrijeme od godine dana. Ne bih se složila s kolegom Podolnjakom da je ustvari to otvaranje vrata široko zapošljavanju na određeno vrijeme bez ikakvog ograničenja niti itko smatra da će se sad zbog ove mogućnosti krenuti u bezglavo zapošljavanje državnih službenika na određeno vrijeme ali smatram da je nužno otvoriti ovu mogućnost upravo iz razloga da se tamo gdje to bude i kada to bude nužno i potrebno zbog određenih povećanja obima poslova da se ta mogućnost stvori. Jer inače imamo situaciju već i danas da ako to ne predvidimo u zakonu da ćemo imati situaciju da imamo službenika na određeno vrijeme unutar sustav državne uprave koji je već radi o na određenim poslova, zna ih dobro odrađivati ali isteklo je godinu dana i mora se raskinuti ugovor na određeno vrijeme mora se raspisati ponovno natječaj radi prijema opet na iste poslove koji će opet trajati određeno vrijeme. Dakle smatramo da je to nepotrebno administriranje i da dovodi do neefikasnosti državne službe i da upravo ovom ovom odredbom omogućujemo da se upravo zbog specifičnih razloga omogući da se onim državnim službenicima koji su primljeni na određeno vrijeme taj rad na tim poslovima omogući do trajanja tih poslova a to su opet je ograničeno poslovi preuzetih međunarodnih obveza kao što je i ova velika obveza koja nam slijedi a to je predsjedanje Vijećem EU. Dakle nikako ne smatram da je to pljuska državnim službenicima i državnoj upravi, dakle sigurno je da će doći do povećanja obima poslova i da moramo stvoriti efikasan mehanizam kako i na koji način odgovoriti tim potrebama. Nadalje, što se tiče još nekih izmjena koje se donose ovim izmjenama i dopunama, željela bih reći da smatram da ćemo o tome i više govoriti a prilično je sada i kolega Čuraj otvorio to pitanje što se tiče ocjenjivanja državnih službenika i prijema u službu, mislim da se pokazalo da ovo postojeće ocjenjivanje unutar državne službe a kada govorimo o ocjenjivanju općenito službenika možemo reći i da postojeće ocjenjivanje unutar jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave predviđeno i propisano na način kako je to do sada nije pokazalo osobite rezultate. Smatram da treba voditi u budućnosti računa o tome da zaista propišemo dobre kriterije kod tog vrednovanja, jer ako nemamo kriterije dobro opisane i propisane onda otvaramo mogućnost ustvari da ono tijelo koje ima obvezu ocjenjivanja, odnosno rukovoditelj zaista puno puno puta je u nedoumici kako to ocjenjivanje ustvari provesti pa se puno puta ide linijom manjeg otpora i svjedoci smo ustvari da imamo najčešće sve ocijenjene podjednako a mi i sami smo svjesni da nam nisu svi službenici podjednakih mogućnosti čak ni unutar istih rangova, niti unutar istih stručnih sprema, da ne rade svi jednako. I upravo zato mislim i očekujem da će se ti kriteriji puno bolje razraditi u budućnosti da ćemo onda temeljem toga imati bolju valorizaciju državnih službenika a isto tako i službenika u jedinicama lokalne i područne samouprave. I ne bih se složila da moramo imati efikasnu a jeftinu službu, mislim da ona mora biti efikasna i dobro plaćena. Ako budemo inzistirali, znači plaćena sukladno svojim rezultatima rada. Ako budemo inzistirali na jeftinoj državnoj službi onda će nam se bojim se dogoditi ono što nam se već počelo događati da nam svi kvalitetni kadrovi odlaze iz državne službe i odlaže na bolje plaćena radna mjesta. Jer već smo danas svjedoci da u privatnom sektoru je puno veća plaća i za pojedine stručnjake i u višoj i visokoj stručnoj spremi tako da ako želimo efikasnu, profesionalnu državnu službu onda moramo biti spremni i platiti platiti adekvatno profesionalno odrađen posao državnih službenika. Ono što je još novina, a to je znači redefiniranje polaganja državnog stručnog ispita a to iz razloga što je do sada se pokazalo u praksi da postoji i dolazi do određenih dvojbi kod polaganja stručnog ispita, pa se prijedlogom ovog zakona ide ustvari na racionalizaciju korištenje resursa prije svega i na postizanje kvalitete, veće kvalitete i boljeg uspjeha i vrednovanje samih kandidata kod polaganja ispita. Po ovom prijedlogu državni ispit bi se u budućnosti trebao sastajati od sadašnjih općih dijela, a polaganje posebnog dijela provodilo bi se samo ako je posebnim zakonom ta obveza propisana kao stručni ispit, pa to znači da bi se npr. za inspekcijske poslove, taj stručni dio ispita, ustvari bi preuzele pojedine odgovornosti za tu provedbu stručnog dijela, bi preuzela pojedina tijela. Isto tako, predlože se pripisivanje polaganja državnog ispita, na 2 razine, što smatram da je dobro i da se mora znati koja je razina koja se polaže za one koji su srednje stručne spreme, a koja razina općeg dijela koja se polaže za višu i visoku stručnu spremu. Ono što je također novina, a predviđa se u odnosu na pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti i to nadređenog službenika, predlaže se da svaki nadređeni službenik, u slučaju povrede od strane, njemu podređenog službenika, je dužan obavijestiti o tome, kod svake povrede, ustvari čelnika tijela u roku 15 dana, a u slučaju nečinjenja toga, postoji njegova odgovornost za takvo nečinjenje, kao za lakšu povredu službene dužnosti. Ove predložene izmjene čine paket normativnog rješenja kojim se predlože reforme sustava plaće i vrednovanje rada temeljem rezultata rada i stručnosti i riješiti će neke postojeće dualizme u primjeni ovog zakona, tako na taj način povećati pravnu sigurnost. Smatram da će predložene izmjene u jednom dijelu zaista pridonijeti i veće efikasnosti i fleksibilnosti državne službe. Također želim reći, da ove izmjene i dopune neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u proračunu RH, i da će Klub HDZ-a podržati ovako predložene izmjene i dopune zakona. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo sa rasprava u ime kluba zastupnika. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a je kolega Branko Hrg, izvolite. **Hrg, Branko Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Mi svi smo svjesni da imamo upravu koja je neefikasna, da imamo prebirokratiziranu državu, da smo zakočeni, da vrlo teško rješavamo bilo kakve stvari, da svakom nekom reorganizacijom, reformom, nekim novim zakonskim rješenjima, ne dolazimo do željenog cilja o kojem ovdje govorimo, nego u principu dolazi do još jačeg kompliciranja sustava, povećanja broja zaposlenih i neefikasnosti. Ja se nadam da će ovakve jedne male izmjene ustvari, napraviti nešto ipak u pozitivnom pravcu, već će se nešto početi događati, jer ovako kako je sada, definitivno je dotrajalo i vrlo teško da može još dugo izdržati, jer jednostavno, ne da vozimo u leru, nego vozimo u rikverc. Uvijek nekako na prvo mjesto, kada govorimo o toj našoj reći ću, javnoj upravi o državnim službenicima, namještenicima, ali možemo to povezati i sa lokalnom, možemo i sa državnom agencijama, tvrtkama, bilo čime, dakle, gdje god postoji birokratski aparat, me začuđuje mogućnost donošenje zakonskih rješenja, po kojima se državni službenik ili namještenik, vrlo jednostavnom odlukom može premjestiti iz jedne službe u drugu. Mi danas imamo situaciju da imate slučaj da u jednom ministarstvu, je sve zatrpano za predmetima, da postoji potreba za većim brojim zaposlenim u drugom ministarstvu imate doslovno i višak zaposlenih i da u pravilu mi to ne radimo da premjestimo ljude, privremeno na poslove, koje trebaju tamo obaviti, pa ih natrag vratiti na njihovo mjesto. Državna služba je državna služba, plaće, plaće struke je struka. Ja ne vidim nikakvog razloga, da jednostavno, ne ne idemo u pravcu da od birokratiziramo taj sustav, da mu strgamo tu ljušturu u koju je on ušao i da jednostavno složimo protočnost kolanja zaposlenika u državnoj službi. Vi danas imate situaciju da praktički vrlo teško možete čak i unutar istog tijela premještati ljude. Imate desetke sindikata različitih, u jednoj službi imate ne znam, 5 sindikata, pa se oni ne mogu dogovoriti, pa se ne ne mogu naravno riješiti tih problemi i stalno tapkamo u mjestu. S druge strane, ajde sada se ovdje nešto pojednostavljuje članak 76. postojećeg zakona, on se mijenja, mene interesira ovdje, da li je ova da velim tako pojednostavljena definicija u ovom članku 76. stavka 1 da li ona ide u pravcu i da li će omogućiti tu protočnost na lakši način. Da li ćemo moći preseliti ljude iz jednog odjela u drugi, iz jednog ministarstva u drugo ministarstvo, naravno na poslove sukladno stručnoj spremi i plaći koji taj namještenik ili službenik ima. Ja bi volio taj odgovor od predstavnika ministarstva vrlo jasno ovdje dobiti, jer ako opet to ne naprave, ima, nećemo ništa postići. S druge strane stalno imamo tu priču o držanom birokratskom aparatu u tim službama i novom zapošljavanju. I stvarno imamo problem, nismo reći ću možda riječ i pretvrdu složili zakonu odredbu da natjeramo državne službenike, namještenike, na kontinuiranu edukaciju i dodatno obrazovanje od onog vremena kad smo počeli pripreme za ulazak u EU, kad smo počeli se za to pripremati pa do danas, dakle svaki državni službenik je trebao imati obavezu pripremati sebe, raditi na sebi da danas bude spreman a ne ovako imamo situaciju aha, imamo birokratski aparat koji nezadovoljava uvjete, ne može ispuniti obaveze koje sada nam se nameću, dakle koje su u ovom novom vremenu, pa onda moramo uzet nove ljude. I to je istina, moramo uzeti nove ljude jer ovi postojeći te poslove ne mogu raditi jer se nisu dakle na neki način posloženi da se je te ljude pripremalo da uđu u sustav dodatnog obrazovanja, cjeloživotnog učenja, nazovimo to kako hoćemo i da oni danas budu spremni da su se pripremali u tom djelu. I što sad s njima? Sada imate situaciju da doslovno imate ured gdje ima dvoje službenika. Jedna službenik može doslovno spavati na stolici radnoj cijele dane i ništa ne raditi a ovaj drugi je pun poslova, zakopan i ne zna kud bi sa sobom i plaća je ista. I plaća je ista, te slučajeve imamo, ja znam za takve slučajeve u hrvatskoj državi. Ja znam za takve slučajeve. Imate situaciju da službenik ode na godišnji odmor, ode na bolovanje, predmeti stoje jer ga nitko nije prebacio drugom nekom službeniku, predmeti stoje. Nekada i propadnu neki projekti zbog toga što predmeti stoje. A ne možete to napraviti na taj način. I dok god mi ne napravimo zakone koji će to omogućiti da se to rješava brže i efikasnije, da ta protočnost bude brža, nećemo postići cilj. Nećemo se pokrenuti. Jednostavno su to nelogičnosti koje imamo, kojih smo svjesni i ne reagiramo na njih. Ja ne razumijem zašto se stalno vrtimo u krug u tom djelu. Ne razumijem to. ovdje ima nekih poboljšanja, ima usklađenja, mora se ići dalje, mora se jednostavno nešto napraviti ali treba zarezat, treba zarezat malo jače, podvući crtu, ne kažem da svi ti ljudi nisu ok, da svi ti ljudi ne bi mogli odraditi posao. Ajmo napraviti jedan redizajn svega toga, vidjeti tko je za što iskoristiv, tko može na kojem radnom mjestu dati maksimum svog angažmana i tako ljude presložiti. A ne opet upadati, donijeti zakone u kojima upadamo u zamke raznoraznih pregovaranje, ne znam čega sve ne i opet se vrtimo u krug i opet moramo zapošljavati i opet će se to događati dalje s vremenom i opet neće bit od svega skupa ništa i stajat ćemo. Stajat ćemo, cijelo vrijeme. Ako je ovdje imalo nekakvih malih pomaka, moramo neke stvari napraviti, ok, to je isto zapošljavanje zbog potreba predsjedanja EU-om, dakle apsolutno mora se to napraviti ali općenito se mora napraviti da se u državnu službu zbog pojedinog povećanja obima poslova dakle može prvenstveno premjestiti ljude iz državne službe a nakon toga ako treba i na višegodišnje da velim određeni vremenski period uzeti da ljudi idu raditi. To se sada u ovom djelu ovih izmjena zakona i nudi. Jednostavno moramo prestati mi ovdje sami razmišljati o tome da da si stavljamo okvire, stavljamo okove i da jednostavno onemogućujemo ustvari ljudima da kvalitetno rade i na kraju, oni postaju i sami na sebe kivni i razočarani, nisu zadovoljni sa sobom, nisu zadovoljni svojim radnim mjestom, jednostavno sve to skupa dobiva jednu negativnu selekciju, negativnu klimu jer su onda ljuti oni koji rade puno na one koji ne rade a nisu ljudi krivi ako ne rade. ako neki službenik nema posla, ako mu nije dat posao, ako ne radi, pa nije to on kriv. Trebalo mu je dati posla. Treba mu pronaći posao koji on najbolje može raditi, na kojem je to mjestu, koje ministarstvo, u kojoj službi. I to je problem koji stalno imamo, stalno se gomila i iz tih razloga definitivno imamo neefikasnu javnu upravu. Evo moje je stvarno pitanje i objašnjenje, molim vas za ovaj dio, znači izmjene članka 76. stavka 1. da li će to omogućiti da se službenike brže, efikasnije može premještati iz jednog resora u drugi, iz jednog ministarstva u drugo, unutar javne službe, sukladno naravno stručnoj spremi i plaći koju ljudi imaju, to im ne treba naravno, narušavati, ne možeš staviti pravnika ne znam, na agronomiju ali ako na nekakvom djelu u neko ministarstvo treba sada treba zbog nekih poslova pojačati i više pravnika, pa imamo tih pravnika čudno jedno u državnoj upravi. Ajmo ih onda, izabrat, probrat i stavi na to pa neka odrade posao, pa nakon toga se vrate na svoja radna mjesta. Hvala lijepa, podržat ćemo ove izmjene. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći u ime Kluba nezavisnih zastupnika, kolega Tomislav Žagar. Izvolite, kolega Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. ono što bih sigurno htjeli postići da naša javna uprava bude efikasna, učinkovita, da bude servis građanima i da građani u njoj dobiju sve usluge koje su potrebne, da to bude jedan brz i efikasan način. S druge strane isto tako želimo postići da državni službenici, ovdje govorimo danas o njima, ne smijemo brkati jer imamo mi osim državnih službenika i namještenika i javne službenike, imamo i službenike u jedinicama lokalne samouprave i naravno sve zaposlenike državnih, lokalnih i javnih tvrtki, o tome ću nešto kasnije. Dakle mi želimo da imamo jedan pravedan sustav, pravedan ujednačen, vrijednosno ujednačen i da u tom sustavu oni koji rade se osjećaju zadovoljni i da budu na korist onoj prvoj zadaći a to je prije svega građanima. Ono što možemo sigurno zaključiti da smo mi visoko birokratizirana zemlja i da kod nas možda zbog povijesnih razloga, možda zbog nekih drugih ne postoji dovoljna kultura komunikacije između državne uprave i građana. To se može primijetiti na svakom koraku kada se, posebno ako pogledamo pritužbe građana kada se žale na postupke pojedinih državnih službenika a s druge strane ti državni službenici u velikoj mjeri niti su upućeni, niti su educirani, niti znaju obaviti taj dio posla a to je prije svega ta komunikacija sa građanima. Istina je da je uvođenjem sustava e-građani i informatizacijom sustava nešto se u tom smjeru poboljšalo jer su građani mogli sami dobiti nekakve informacije ili nekakve dokumente koji su im potrebni. Međutim, ostaje ovo ključno pitanje a to je nedovoljna komunikacija i nedovoljna informiranost. Reći ću na jednom primjeru, ja kada sam gradio kuću, dakle sve sam dokumente izvadio do uporabne dozvole. I nakon toga mi nije bilo jasno kako nakon tog cijelog postupka kuća još uvijek nije ucrtana u katastru. Tada su mi rekli pa ja moram podnesti zakon da se kuća ucrta u katastar. Nije mi to bilo do kraja jasno ali eto to govori o razmjerima na koji način i građani ne znaju ili nisu upućeni koje sve korake trebaju poduzeti a državni službenici zbog visoke birokratizacije uglavnom su povezani sa svojim nadređenima prema vrhu i uglavnom su zatrpani sa nizom zadaća svakodnevno koje moraju obaviti a onda im malo vremena ostane za rad sa građanima. Ono što se može, što je ključno zapravo, što sam vidio u ovom zakonu a i predlagatelj je u javnoj raspravi to obrazložio kada je obrazlagao primjedbe, kada je govorio što je sada bitno, piše ovdje da se brišu odredbe koje se odnose na klasifikaciju radnih mjesta i ocjenjivanje državnih službenika i namještenika jer se te pravne institute planira urediti Zakonom o plaćama i njegovim provedbenim propisima. I druga stvar, omogućava prijem u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana radi izvršenja preuzetih međunarodnih obveza RH ili ili obavljanja poslova državnog službenika koji je privremeno upućen na izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza. Dakle to su dvije ključne stvari i naravno zakonom se precizira i polaganje stručnog državnog ispita i posebne slučajeve kada se mora polagati i stručni ispit, regulira se plaćanje stručnog ispita i to su neke stvari koje se donose. Međutim, ključno mi je u ovome obrazloženju sljedeća rečenica: „Navedeni razlozi opravdavaju donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima jer ne trpe odlaganje do donošenja novog sveobuhvatnog Zakona o državnim i lokalnim službenicima koji je u prijedlogu plana normativnih aktivnosti za 2019. godinu jer je za izradu i donošenje tog sveobuhvatnog zakona potrebno puno više vremena.“. Ovo je posve točno, treba puno vremena, međutim, nešto je vremena i prošlo. A sada se postavlja pitanje, ja osobno izražavam, vrlo sam skeptičan da će se ovaj zakon se uspjeti donijeti, biti će vrlo velikih otpora jer mi imamo sada situaciju da je osim u državnim službama da je neujednačen sustav u državnim službama, mislim na ono što je kolega Hrg spominjao o o različitom stupnju opterećenosti pojedinih službenika, različitim zadaćama i načinu na koje obavljaju svoje poslove. A ovdje mislim konkretno na jedinice lokalne samouprave koje mogu, koje njihova predstavnička tijela mogu donositi neovisno iznose ili ili veličinu plaća za svoje službenike. Postoje određena ograničenja međutim ta ograničenja nisu takva da bi omogućila ravnotežan ili uravnotežen sustav pa tako imamo poruku iz lokalne samouprave tko ima taj da a tko nema taj malo i steže svoje plaće. Evo uzmite samo na primjer lokalnih dužnosnika, dakle načelnika, gradonačelnika, nevjerojatno je, pazite nevjerojatno da pojedini načelnici imaju do 3, 4 puta veće plaće od svojih kolega a praktički ne rade ništa više nego oni. I samo da znate a to je u mojoj općini slučaj i ja kada sam bio načelnik, mi imamo ljude koji se nazivaju tzv. volonteri, iako oni nisu volonteri oni dobiju naknadu, međutim ta naknada kada usporedite sa plaćama pojedinih načelnika je daleko, daleko niža. I u tom smislu neujednačenosti treba voditi računa u budućnosti a mislim da ovaj zakon, ako uspije taj novi zakon koji pripremate, ako uspije riješiti ove probleme onda vam skidam kapu i prvi ću glasati za takav zakon. Evo sada bih htio da ne duljim, dakle ovaj zakon u ovom dijelu koji donosi a tiče se zapošljavanja vezano za predsjedanjem Vijećem EU, ako je nužan, nužan je, što sada da radimo. Bilo bi dobro da smo neke stvari organizirali prije, da su se pripremali za to prije, ali evo sada smo dovedeni opet u situaciju kako to kažu uvijek nema hitnijih stvari ima samo ljudi koji su zakasnili. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je ukazala na jedan problem koji se može iščitati iz ovoga Prijedloga izmjena Zakona, o zapreku za prijem u službu i prestanak radnog odnosa na temelju vođenja ili donošenja sankcija za kaznena djela. Ona je upozorila da, da naravno i osobe koje su prekršajno osuđene za nasilje u obitelji, za njih nema zapreke ali je upozorilo na jednu drugu stvar, ako je osoba već primljena u državnu službu a nakon toga se protiv nje vodi postupak i taj postupak završi sankcijom da ona ne bude, da bude recimo kažnjena uvjetno, što zakon onda predviđa, u tim slučajevima osim ako je pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro onda osoba nema nikakve zapreke, onda nastavi raditi. Međutim, ako se u tom postupku dokaže ili pokaže da je za vrijeme prijema u državnu službu bio vođen postupak ali pazite sad, bez obzira na sankciju on, njemu prestaje radni odnos. To nisu baš, nisu pravedne odredbe i te stvari i to ima u javnom savjetovanju sam to primijetio, vi to sigurno imate i molim vas da o tome vodite, povedete I još jedna stvar, evo na kraju ove moje rasprave, a vezano je uz same postupke natječaja, ne trebamo, ne trebamo zatvarati oči i reći da to nije tako, natječaji se provode po političkom ključu. Poslove u državnim službama u pravilu dobivaju politički, politički istomišljenici ili pripadnici političkih opcija koje su na vlasti, pazite to je u pravilu. Opet, reć ću vam iz osobnog primjera, tako da ne kaže neko da sam nešto izmislio. Svojevremeno sam primio, pazite dobio sam rješenje o prijemu u državnu službu, rješenje sam dobio, sve sam postupke prošao i testiranje i sve, nakon toga jedan kolega tu sjedi u saboru s nama, se hvalio u jednom društvu kako je spriječio da ja zaposlim, jer sam nakon toga usmeno dobio obavijest da je natječaj poništen. Ja sam istina, tad sam reagirao vrlo burno, gospođu koja mi je to, koja mi je to vijest priopćila ne mogu reć da sam izvrijeđao ali sam bio, bio sam jako ogorčen, njoj sam se ispričao kasnije, ali to je moguće, govorim vam iz osobnog primjera, mnogi su to prošli na tim stvarima, ministarstvo i svi moramo raditi da se takve stvari u budućnosti ne događaju i ovdje u javnoj raspravi to je primijećeno. Kad se poništava natječaj mora se obrazložiti vrlo jasno zašto je natječaj poništen, jer to je najlakši način da se eliminira onda kad se, kad su druge barijere spriječene. Što se tiče samog ovog zakonskog prijedloga malo je nezgodna situacija, ja ne mogu sad u ovom trenutku, kad bi rekao da ga neću podržati, zašto ga neću podržati, ako je potreba zapošljavanja na određeno vrijeme zbog predsjedanja Vijećem, EU vijećem, onda je potreba, šta da radimo, pa mislim u tom smislu da ću podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama, nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeća u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a je kolegica Vesna Pusić. Izvolte kolegice Pusić. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, predložene izmjene u ovom dokumentu imaju dijelom vezu sa Hrvatskim predsjedanjem Europskim vijećem i u tom dijelu su po našem mišljenju racionalne i imaju smisla, dakle to se odnosi na ugovor na određeno vrijeme koji sada može trajati i duže od 1 godine bez raspisivanja novog natječaja ako su takvi rokovi i zahtjevi projekta i odnosi se na činjenicu da državni službenici mogu biti premješteni na druga odgovarajuća mjesta u skladu sa zahtjevom posla. Bilo bi zapravo zastrašujuće i katastrofalno da smo mi, da imamo toliko zaposlenih državnih službenika da možemo odraditi jedno predsjedanje Europskim vijećem bez dodatnih snaga. To ni jedna država nije u stanju, a pogotovo manje članice EU, nama će trebati pomoć i od Finske, koja je s nama u tom i Rumunjske, koje su s nama u toj trojci toj trojci koja se formiraju za predsjedanje. Trebat će nam pomoć i od Bruxellesa u tom smislu da neke sastanke ćemo morat držati tamo kao što je većina manjih država radila i naravno da će nam trebati dodatni ljudi jer su to ogromne dodatne zadaće. Naprosto to je u tih 6 mjeseci jedan dio poslova EU će voditi Hrvatska, bilo bi zapravo zastrašujuće da mi pod normalnim okolnostima imamo toliko zaposlenih ljudi koliko će nam u ovih 6 mjeseci trebat. Prema tome to smatramo logičnim i racionalnim da da se uvodi kao novina. Štoviše određena fleksibilizacija u raspoređivanju državnih službenika na zadaće koje u određenom trenutku su akutne ili aktuelne ili zahtijevaju najviše angažmana je sama po sebi dobra i u nekim dimenzijama bi trebala biti trajno zadržana u ovoj regulativi. Međutim, uz ove logične i racionalne po mišljenju Kluba GLAS-a i HSU-a promjene ima i niz upitnih promjena. Navest ću neke primjere u članku 3. do sada se plan primanja u državnu službu između ostalog objavljivao i u jednom dnevnom listu s nacionalnom cirkulacijom, drugim riječima u jednim novinama koje svatko na svakom kiosku u svakom najmanjem mjestu gdje se novine prodaju može kupiti, to se ukida i sad će se objavljivat samo u Narodnim novinama i na internetskim stranicama ministarstva. To smatramo smanjenjem transparentnosti i nepotrebnim budući da trošak je nikakav a dnevne novine su faktički dostupne svakome, baš bi htjela vidjet tko ide pretraživat po Narodnim novinama ili mrežnim stranicama ministarstva kako izgleda raspored primanja u državnu službu, to naprosto nije realno u ovim uvjetima možda će jednog dana biti, ali u ovim uvjetima nije realno ako uzmemo u obzir cijelu Hrvatsku, a ne samo Zagreb i velike gradove i zato nešto čini proceduru i taj cijeli proces transparentnijim a praktički ništa ne košta, smatramo da bi trebalo i da to nije u ovom trenutku dobar, dobar potez. Drugi primjer, članak 16. brišu se rješenja o ocjenjivanju državnih službenika, u članku 17. nema više klasifikacije radnih mjesta osim izuzetno za rukovodeća mjesta. Zašto? Objašnjenje je da će to biti u Zakonu o plaćama, to je vrlo loše i nelogično rješenje, jer Zakon o plaćama se treba rukovoditi, poštivati i biti izveden upravo iz ovog zakona, a ne obrnuto. Dakle, u Zakonu o plaćama se iz klasifikacije, koja je u Zakonu o državnim službenicima, treba određivati onda koliko ti državni službenici u pojedinim kategorijama imaju plaće kao i u Zakonu o državnim službenicima, sigurno treba biti ocjenjivanje, odnosno, jasni kriteriji, koji moraju biti upravo u ovom Zakonu o državnim službenicima, potpuno je nelogično da ti kriteriji budu u Zakonu o plaćama. To ocjenjivanje i kriteriji za ocjenjivanje rada državnih službenika, koliko god, slažem se bili manjkavi, problem, veliki posao za nadređene, ljudima je neugodno davati loše ocjene, sve primjedbe te vrste tu stoje i to se možda može i treba unaprijediti, ali nikako tako da se seli iz Zakona o državnim službenicima u Zakon o plaćama. plaćama. Te ocjene su i temelj za napredovanje i za plaće ali i za druge oblike stimulacije, dakle, doškolovanje, sudjelovanje u različitim međunarodnim i domaćim seminarima, dakle, cijeli niz stvari koji mora biti sastavni dio onoga što je kažem, za dobre i kvalitetne državne službenike koji dobro rade svoj posao i u Zakonu o plaćama, može biti samo konzekvenca koja se odnosi na financijski stimulans. Ali, kriteriji i klasifikacija svakako moraju biti u ovome zakonu. U članku 18. još se jednom potvrđuje izbacivanje jasne klasifikacije radnih mjesta iz Zakona o državnim službenicima, što iz navedenih razloga, smatramo krajnje lošim, da se zapravo iz posljedice, definira uzrok, umjesto iz uzroka definira posljedica. U članku 27. ispunjavanje uvjeta za napredovanje se veže također uz Zakon o plaćama, smatramo to pogrešnim, to se mora rezati uz kvalitetu obavljanja posla, uz doškolovanje i slične elemente koji čine ispunjavanje uvjeta za napredovanje, a rezultati toga je onda i veća plaća. Ne samo i ne jedino ali i to je jedan rezultat. Dakle, Zakon o plaćama je rezultat onoga, Zakon o plaćama je izvedenica i treba biti i izvedenica iz Zakona o državnim službenicima. Kako se kriteriji i uvjeti za napredovanje koji imaju sa kvalitetom posla, koji imaju veze sa znanjem, koji imaju veze sa marljivošću, koji imaju veze sa naprosto učinkom i performansom na radnom mjestu, mogu regulirati Zakonom o plaćama. Kada je Zakon o plaćama, odnosno, sama plaća jedan element od stimulansa, odnosno, jedan element rezultata bi trebao biti takvog boljeg rada i boljeg učinka. Zanimljivo je da se člancima 29. i 30. regulira postupak kažnjavanja pri lakšoj povredi službene dužnosti. To se naime, ne prenosi u Zakon o plaćama. I dolazimo do apsurdne situacije, gdje se razdvajaju u dva različita zakona, nagrade i kazne. Nagrade, za dobar posao se reguliraju Zakonom o plaćama, a kazne za loš posao i loše ponašanje na radnom mjestu se definiraju Zakonom o državnim službenicima. Smatramo da tu nema logike i da nema, da to samo proizvodi kaos, da se razdvaja sankcija od stimulacije za isti tip posla. Dakle, jedan posao, jedan čovjek može raditi jako dobro, pa bude nagrađen ili loše pa bude sankcioniran, ali da se to razdvaja u 2 posebna zakona, zaista, nema logike. Treći, još jedan element je koji se definira čl. 31. da više nema ocjene nezadovoljavan, koja je do sada proizvodila učinak prestanka radnog odnosa. Da li se to prenosi u Zakon o plaćama ili na neki drugi način, ovdje nije jasno, ali de facto, jedino što je u tom ocjenjivanju imalo smisla u ekstremnim situacijama je upravo to. To su vrlo vrlo rijetko se koristi, svatko tko je itko radio u tim ministarstvima i u državnoj službi, zna da je to vrlo vrlo rijetki slučaj, jer je ljudima to naprosto neugodno i ako nije neki ekstremni slučaj neće se koristiti. Ali upravo zbog tih ekstremnih slučajeva, takvu mogućnost treba ovdje sačuvati i zadržati u zakonu. Članak 32. praktički se izjednačavaju državni službenici i namještenici, koje su razlike? Namještenici ne moraju polagati državni ispit, nemaju vježbenički status, u redu. Međutim, ono što je zanimljivo, a za što nema argumenata dapače, to je da se, dok državni službenici prilikom primanja na radno mjesto budu testirani pisanim putem, namještenici ne, oni nemaju obvezu polaganja tog testa odnosno pisanja nekog pisanog testa, što otvara ogromni prostor potencijalne korupcije. Dakle, pogotovo u uvjetima u kojima vi gotovo da izjednačavate činovnike, državne činovnike što znači da u perspektivi to vodi prema, da tako pristojno kažem, mobilnosti između te dvije kategorije, dakle, u perspektivi to vodi prema tome da će se ljudi moći postepeno seliti iz kategorije namještenika u kategoriju službenika u uvjetima u kojima nam Transparency International kaže da je borba protiv korupcije u zalazu, da imamo sve veći problem, a ne sve manji problem sa tim zlom. Mi ukidamo jedan odnosno ne uvodimo jedan, ah, ne savršeni, ali barem koliko toliko provjerljivi kriterij, a to je elementarni pisani test i sve ostavljamo intervjuu. Znamo šta znači razgovor ili intervju. to podliježe velikom stupnju arbitrarnosti, čak i kad se radi kod, kad radi o profesorima koji to po svojoj zadaći rade redovito, a kamoli kad se radi o ljudima kojima to nije dnevna zadaća i dnevna obveza. Dakle, to testiranje je svakako nešto što bi trebalo zadržati ili imati i za namještenike. I nema više ocjenjivanja rada namještenika, tako se čini po čl. 33. Ocjenjivanje se definira provedbenim propisom, ovdje se predlaže, a ne uređuje se Zakonom, to također smanjuje, kako bi rekla, predvidivost i sigurnost kriterija koji se koriste u tom ocjenjivanju i smatramo da je to loše. Dakle, smatramo da ovaj Zakon, kako bi se reklo, stavlja kola ispred konja, a to neće dobro funkdionirat. **Hajdaš I posljednja rasprava u ime kluba zastupnika je rasprava od kolege Arsena Bauka ispred kluba zastupnika SDP-a, izvolite kolega Bauk. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, gledajući kalendar, nalazimo se na kraju siječnja 2019.-te godine, gledajući na stranice HS u veljači 2009.-te godine HS je raspravljao o prijedlogu Zakona o plaćama državnih službenika s Konačnim prijedlogom Zakona, na prijedlog Vlade RH od prosinca 2008.-me. Prošlo je više od 10 godina i sada raspravljamo o prijedlogu Zakona u kojem piše da će se jednom predložiti ovaj Zakon koji je HS raspravljao prije 10 godina. Da stvar bude apsurdnija, tadašnji prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika, otišao je u proceduru kao hitni postupak da bi ga HS 2009.-te godine vratio kao, skinuo hitni postupak i vratio kao prvo čitanje, a onda Vlada tada od 2009.-te do 2011.-te nije predložila drugo čitanje. Nakon toga, došla Vlada u kojoj sam ja bio član, koja također nije predložila takav Zakon, to je 4 godine. Nakon toga je bila još jedna Vlada koja nije predložila taj Zakon, pa je bila još jedna Vlada koja je formalno ista Vlada, ova koja je i sada, ali je doživjela određene političke izmjene, nije ni ona predložila Zakon. Ja sam siguran da do kraja mandata ove Vlade vjerojatno nećemo, ako ga ne raspravljati, ali da ga nećemo usvojiti, pa možda i hoćemo. Tada je rasprava bila o tome treba li na visinu plaće državnih službenika utjecati staž ili ocjena jer priča o jednakoj plaći za jednaki posao pada u vodu onog trena kad imamo 0,5% po godini radnog staža i onda ako imamo tako, onda ako radite jednak posao, onda onaj koji ima 20 godina staža više od onoga drugoga, ima 10% veću plaću i nema jednake plaće za jednaki posao. I s druge strane, ako bi se kao kriterij u plaću uvela ocjena, onda je, s jedne strane izlažemo službenike mogućnosti političkog arbitriranja odnosno od strane političkih osoba jer su čelnici Ministarstava političke osobe, da oni koji su malo bliži političkoj opciji, koja je sukladna političkoj opciji ministra iz koje god stranke oni dolazili, uvijek bude nešto, nešto bolje prođe. Dakle, ta dilema koja je bila tada, o tome treba li jednaka plaća za jednaki posao odnosno treba li se staž uzeti kao kriterij za plaću i s druge strane, koliko će utjecati ocjena na visinu plaće, nije ni danas riješena jer naravno da bi ukidanjem odredbe od 0,5% po godini staža i stavljanje u, stavljanje, dakle, samo ocjene u visinu plaće, bi značajno oštetile starije službenike koji su pred mirovinom. dakle, oni bi bili doista, doista bi bili značajno oštećeni. Ta dilema, ja ne znam, kako će biti riješena i postoji li politički stav o tome, kad ne govorimo o plaćama državnih službenika. Dakle, u ovome Zakonu, iz njega se, po prijedlogu, izbacuju odredbe koje govore o ocjenjivanju, o klasifikaciji radnih mjesta i o plaći, ali na način da u prijelaznim Odredbama piše da one ostaju na snazi. Prijelazne odredbe Zakona o plaćama državnih službenika na snazi su od 2001. g., dakle 18 g. u našem pravnom sustavu imamo odredbu da će se donijeti Zakona o plaćama a da do tad je snazi je privremeno rješenje. Da stvar bude plastičnija, uredba kojom se propisuju koeficijenti je doživjela 47 izmjena. Ja sam ih predlagao negdje 15, čini mi se a rasprave o tekstu te uredbe svaki put izgledaju kao rasprave sindikata sa Vladom pri čemu u ovom slučaju ulogu sindikata imaju resorna ministarstva koja predlažu posebna radna mjesta za njihove službenike jer su baš eto, oni posebno bitni što opet sa razine tog ministarstva može izgledati doista najbitniji su, a Ministarstvo uprave pak a vjerujem da je tako i danas, onda ima ulogu toga da barem malo pazi da to ipak ne ode u neku krajnost ali kako je Ministarstvo uprave nešto manje, ovo ministarstvo nešto veće, onda obično se vrlo teško tome odupru ali dobro. To što se tiče dakle odredbi koje se referiraju na to da će se jednom donijeti Zakon o plaćama. sustav koji je sada na snazi, da će se lako promijeniti i da će se u tome uspjeti ispregovarati sa sindikatima ali vidjet ćemo. Što se tiče ovog konkretnog prijedloga izmjena i dopuna zakona, ja bi ga podijeli na tri segmenta. Jedan je ovaj koji sam sad govorio, dakle tiče se plaća i ocjenjivanja, drugi se tiče lakšeg zapošljavanja u državnu službu mislim da bi se složio sa gđom. Pusić kada kaže da je nelogično očekivati da nam isti broj službenika treba kada u normalnoj situaciji kada predsjedamo Vijećem EU-a, prema tome, sa tog aspekta to djeluje logično ali mislim da bi u tekst zakona se moglo onda dodati i određene odredbe koje bi učinile nemogućim da se na neki način izvrdava mogućnost zapošljavanja na poslove koji se tiču predsjedanja a da se onda u jednom trenutku takvi službenici prebace na poslove koji nemaju veze s time, dakle u tom smislu trebalo bi malo precizirati određene mehanizme kontrole. ova odredba u, ja ću govoriti o člancima osnovnog zakona, ne o izmjenama, dakle u članku 44. da li bi trebalo i dalje objavljivati u jednom dnevnom listu ili ne, ne vidim razloga zašto se to ukida, ne mislim da je to nešto što što jako smeta ministarstvu. Činjenica je dakle da se u potpunosti na novi način definira državni ispit odnosno državni stručni ispit i eto, mislim da to može biti također pozitivna promjena. spominje se, u kategoriji radnih mjesta rukovodećih službenika dodaju se ravnatelji upravne organizacije u sastavu ministarstva. Obzirom da se ta materija između ostalog i uređuje Zakonom o sustavu državne uprave gdje je propisano da to su trenutno pomoćnici ministra, da li je to ustvari najava da će se ponovno vratiti onaj sustav ravnatelja i da će se ukinuti mjesto pomoćnika ministra kao političko mjesto jer dakle to je još jedna značajna promjena ovako u najavi, znači osim Zakona o plaćama, novog sustava ocjenjivanja, evo imamo i novi sustav. To bi ustvari bilo novi sustav državne uprave ali smatram da je ovakvo rješenje korektnije. Dakle ako imate volju postaviti ljude na mjesta pomoćnika ministra, dakle sa političkom odlukom, neka to ostane. Neki pomoćnici su i ostali i kad se naša Vlada promijenila, neki su ostali i kad je naša Vlada došla, prema tome nije se njima ništa status promijenio. Ako dolaze iz državne službe, imaju se pravo vratiti u državnu službu, jedino je sad pitanje imenovanja, dakle smatram da je postojeći sustav korektniji, neka tako i ostane, smatram da to ne treba mijenjati. Također, značajna novina je u članku 76. olakšavanje premještaja što se može također prihvatiti. Ono što je značajna promjena je u članku 98. ali to mi se čini ovako malo malo nejasno. Dakle u članku 98. smatra se da treba dopuniti da je laka povreda službene dužnosti i ne podnošenje pisanog prijedloga za pokretanje postupka lake povrede službene dužnosti. Dakle, članak 98. predlaže se dodati stavak 11. dakle da na nadređeni službenik čini laku povredu službene dužnosti ako čelnika tijela ne upozori da je neki službenik počinio laku povredu službene dužnosti. E, jesam dobro interpretirao? Ali u tom slučaju kada bi se pokrenuo postupak protiv nadređenog službenika da nije pokrenuo laku povredu službene dužnosti, to bi značilo da mi ustvari u meritumu govorimo o razlogu prije. Dakle nisam siguran da je potrebno kažnjavati nekoga zato što nije pokrenuo povredu službene dužnosti ako to postoji način dakle zbog podnošenja prijedloga jer onda bi ispalo da ako podnesete prijedlog a to ne bude laka povreda službene dužnosti, da vas tek onda treba kazniti jer ste na neki način insinuirali da je vaš podređeni počinio laku povredu službene dužnosti a službenički sud ili čelnik to nije tako utvrdio. Znači to je onako jedan perpetuum mobile, dal' je bila prije kokoš ili jaje? Treba li nadređeni službenik kaznit, treba li nadležnog službenika kaznit što nije pokrenuo laku povredu službene dužnosti, a on smatra da to nije bila laka povreda službene dužnosti jer on nije taj koji odlučuje je li laka povreda službene dužnosti, nego Službenički sud. Znači, tu je, malo je dvojbena takva odredba. Ja razumijem da je tu intencija da se na neki način poveća odgovornost nadređenih službenika da štite svoje podređene, to bi mogla biti intencija, pa onda neka se to formulira malo da trebaju još neki uvjeti bit zadovoljeni. Dakle, to mi je malo upitno. Ono što je u stvari glavna zamjerka, barem s moje strane, prijedlogu Zakona, čl. 138. jer u javnosti su često postojale rasprave treba li se na službenike u dijelu njihovih radnih odnosa u njihovih prava kao zaposlenika, primjenjivati odredbe Zakona o radu i na neki način uvijek je bio stav da se zbog određenih specifičnosti državne službe, neka prava drugačije propišu, nego Opći propisi o radu, ali da se sada i za namještenike ne primjenjuju Opći propisi o radu, nego da se primjenjuju Posebni propisi koji bi se primjenjivali na službenike, to ide u potpuno suprotnom smjeru od rasprava koje su prije bili i ocjenjujem da je nepotrebno. Dakle, time se, na neki način i umanjuje specifičnost državne službe i više nije ustvari bitno što radiš, nego gdje radiš. Dakle, ne vidim šta osoba koja je namještenik, koja radi u Ministarstvu, radi drugačije, nego netko tko radi bilo gdje drugdje. Ajde recimo da za službenike postoji specifičnosti, ali koje su to specifičnosti za namještenike? odredba, ja molim da se ta odredba još jednom preispita. Dakle, ako se ide promjena radnog statusa, možda da se razmisli da se na službenike, na sadašnje službenike koji ne rade u nečemu što se zove kor biznis Ministarstvo, dakle, rade u nekim drugim dijelovima, da se primjenjuju Opći propisi o radu, a ne da se još i na namještenike primjenjuju službenički tzv. ne primjenjuju radni, nego tzv. službenički odnosi. Obzirom na veliki broj prijelaznih odredbi i obzirom da se radi o prvom čitanju, meni je na neki način jasna intencija i politička određena, od određene mjere politička volja predlagatelja, ali ostaje veliki broj pitanja koja treba, dakle, razriješiti. Konkretno, radi se o tome u čemu bi novi sustav plaća državnih službenika bio drugačiji od sadašnjeg sustava? To je osnovno pitanje. Dakle, imamo nekoliko varijabli koje su tu prisutne. Jedna je, osnovna plaća, dakle, to je opći koeficijent. Drugi je, nekakav dodatak na, obzirom na poslove koje radite vi, a netko drugi. Treće je, radni staž i četvrto je ocjena i zakonodavac odnosno to spada u dio Uredbe, dakle, Vlada će trebat vrlo, vrlo pažljivo ocijeniti u kojoj mjeri će se ti elementi poklopiti. Sadašnje stanje je da imamo koeficijent i da imamo radni staž i određena posebna prava u Kolektivnom ugovoru. Hoće li se to na drugačiji način propisati, treba vidjeti, ali budite uvjereni da će svaki prijedlog Hvala vam kolega Bauk. Time smo završili s raspravama u ime kluba zastupnika. Sada Hvala potpredsjedniče. bi također sumirao nešto što sam i govorio i ispred kluba. Naravno da intencija ovog Zakona je svima, mislim jasno je da su svi u krajnjoj liniji i pozdravili jer kako se on i kaže se da se predlaže ove izmjene kao rezultat odnosno uvjet predstojećih obveza RH u vezi predsjedanja Vijeća EU, preuzimanjem međunarodnih obveza s time u vezi. Mi moramo znati, da javnost mora znati, da to nije mali posao, da su to tisuće ljudi, stotine sastanaka, tehničkih pretpostavki koje su i koštaju, mislim da je Francuska samo potrošila oko 170 milijuna EUR-a na svoje predsjedanje, neke zemlje oko 70 do 100. Dakle, to zahtijeva resurs, vrijeme, naravno, ljudski resurs prije svega, ali i ostale druge resurse što mi sigurno moramo napraviti u najboljoj mogućoj mjeri, moramo se tu, onako prosto rečeno, dobro pokazati i dobro iskoristit tu priliku koja nam je, evo, nakon malte ne, nepunih 6 godina odnosno koja će nakon nepunih 7 godina članstva, zapravo, i nas dočekati. Ono što sam i ranije rekao da najveći smisao i najveći skok odnosno najveći sadržaj izmjena ide upravo u mogućnosti zapošljavanja službenika koji će biti upućivani i na organizaciju tih sastanaka i na sastanke u Briselu unutar pojedinih Ministarstava i prije svega, na mogućnosti njihovog zapošljavanja na više od godinu dana jel mi moramo znati da već sada kreću sastanci po Odborima, po različitim tijelima, komisije krajem drugog mjeseca već sada se definiraju određene teme, već sada moramo znati što želimo i kamo želimo i što želimo raditi i koji su naši prioriteti, dakle, taj posao nas već sada čeka i već se na tome veliko radi. Dakle, samo predsjedanje, mi znamo da imamo i onu europsku, onaj, ono mini predsjedništvo od 3 zemlje koje predsjedavaju, ajmo tako reći, znači, to je ona sadašnja, buduća i ona treća koja dolazi koja će presjedati, tako da apsolutno, mislim da je to Rumunjska, Finska, RH, mislim da apsolutno je ovo nešto što treba donijeti, naravno, kod Ugovora o ovom tijelu, kod angažiranja određenih drugih tvrtki itd. ovdje još ovim zakonom, osim toga to mislim da smo svi pozdravili se uređuje, uređuje, uvodi odnosno najavljuje taj novi model ocjenjivanja i napredovanja i to je ono zapravo što sam govorio, svakako je da mi moramo promatrati Zakon o državnim službenicima a i ovaj zakon koji se najavljuje da će biti što se tiče vrednovanja i i napredovanja samih državnih službenika u dva modela. Upravo jedan model je zasnivanje, drugi je kod već zasnovanog odnosa valoriziranja i ocjenjivanja. Kod tog zasnivanja, ja ću još jednom ponoviti, dakle apsolutno ja ne vidim razloga da mi ne uvedemo jedinstveni natječaj po uzoru na državnu maturu koji se provodi kvartalno, koji ima rang listu svih onih koji su se prijavili, iz koje se rang liste može kasnije povlačiti povlačiti tzv. ljude, pozivati ih na razgovore i na određene uvjete. Bodovanje koje je ne samo cijeni i rezultat tog natječaja odnosno testiranja nego cijeni i ocjene, prosjek koji je određena osoba imala prilikom svoga studiranja i ispunjavanja određenog ranga obrazovanja koje je potreba za to radno mjesto jer nije svejedno da li je netko studirao 10 g., 5 g., imao prosjek 4,5, ili 2,7, ne može nitko reći da je svejedno, u krajnjoj liniji naši fakulteti kod samog upisa traže i rezultate državne mature ali i ocjene. A tu nije više svejedno pa onda opet srednje škole isto tako, ni tu nije svejedno. Ali kad ideš onaj korak dalje i kad te to treba pripremiti za tržište rada e tamo je onda svejedno, papir je papri bez obzira iz ove države, iz druge države ili bilokojeg fakulteta. Da ne govorimo i neki rang bodovanja i određenih fakulteta gdje isto ne možemo se praviti blesavi i reći da je svejedno završiti ekonomiju u Zagrebu ili nekom veleučilištu ili negdje drugdje van države. Pa nije isto jer nije isto ni upisati taj fakultet. Onda ne može biti isto ni završiti jer nema iste norme. Naravno imamo i rangove sveučilišta i svjetske itd., i mi bi trebali to imati unutar zemlje da se zna da negdje diploma vrijedi nešto. Kad je netko završio na određenom fakultetu ili što god, određeni smjer, da to nešto vrijedi, zašto, zato što su tamo takvi i takvi uvjeti, zato što to nije svejedno. I to se znalo čak unutar fakulteta kod nekih priznavanja, joj kad si položio kod nekog ispita a to je onda, dobio si dobru ocjenu, to je zbilja onda nešto vrijedilo. To se izgubilo. Danas je samo papir, doviđenja, svi smo isti. Pa nismo svi isti i ne može biti svima isto i nije svejedno građanima koji plaćaju taj servis kad govorimo o državnoj upravi a to je servis građanima koji treba biti efikasniji i ekonomičniji odnosno što jeftiniji. Nije svejedno tko rješava i kako rješava koje predmete. I zato to je tak prvi dio koji trebamo selekcijski postupak, način zapošljavanja, što više objektivnosti, što više statistike, što manje subjektivnosti kod odluke i rang lista bodova, koliko nosi testiranje, koliko nose ocjene, koliko nosi ne znam što drugo i onda tek sami dio usmenog intervjua koji isto treba imati određenu težinu ali ne smije biti jedino presudan. I onda ćemo moći već ozbiljnije pričati o tome kada dođemo u ovaj drugi dio koji se ovdje spominje a to je vezano oko ocjenjivanja i napredovanja po kojim modelima isto tako. Mi danas imamo sustav u kojem je budala onaj koji radi i koji se trudi jer dobiva istu plaću kao i onaj kojeg boli briga. I onda štoviše, kad dođe neki osjetljivi predmet, kad nešto treba napraviti što je hitno, bitno, onda ćeš dati onome koji radi, koji zna, taj posao ćeš mu povjeriti a ne onome koji ne radi. A jednaku plaću imaju. I treba što manje, ne može se, nikako se ne može subjektivizam ukloniti, to je nemoguće, ne trebamo biti robovi samo statistike, ali uvijek kvaliteta i kvantiteta. I broj predmeta. Pa u nekoj mjeri nekada te sami korisnici ocjenjuju. Meni su se javili sad građani nakon uvodnog izlaganja i rekli su da ali mi imamo pitanja gdje se uređuje i gdje su većina rješenja negativno ocjenjena. Naravno da ti građani su ljuti, prijete, rade šta god, da oni neće baš pozitivno ocijeniti tu osobu. I to trebamo uzeti u obzir. Ali ima zbilja negdje mogućnosti da nema toliko negativnih rješenja di se radi o savjetodavnim uslugama, o pravima, o dobivanju određenog papira itd., gdje je zbilja smiješak, primanje znači nešto. Znači ljudima koji plaćaju tu uslugu a ne da se osjećaju kao zadnje smeće, kad dolaze onako boje se da ih netko krivo ne pogleda, onda im se tamo govori marš van itd. A toga imamo nažalost, sve manje i manje, nadam se, a imamo. A imamo toliko vrijednih, toliko dobrih zaposlenika kojima samo treba priliku da rade i pokažu to. I onda to valorizirati. I to onda stvara priču o 30% viška i 15% manjka zaposlenih. I upravo to trebamo napraviti, dokle god da tržište rada tu ne pomogne. I zato upravo mislim da taj i jedinstveni natječaj i sustav odnosno testiranja koji je neovisan može vanjsko tijelo ga raditi bi uklonilo puno problema i puno kojekakvih spekulacija ili ne znam što sve ne a da ne govorimo o samoj kvaliteti koja bi se tu iznjedrila. Ovo što je kolega Bauk spomenuo, ja sam malo sada pratio njegovo izlaganje, vezano za prijavu nadređenog koji nije prijavio nepravilnost kolega tu, ali ja mislim da bi se tu moglo, znači to je članak 29. ovih izmjena a odnosi se na članak 98., ja mislim da bi tu samo trebalo dodati ukoliko se o tom prethodnom postupku potvrdi propust. Znači ako netko nije prijavio za laku povredu službene dužnosti, netko je ustanovio drugima, njegov nadređeni da on nije prijavio osobu tu u prijavi i ta osoba odgovara ukoliko sve na sudu uistinu utvrdi povreda te lake službene dužnosti, onda možemo govoriti o odgovornosti tog nadređenog tijela, ovako je njegova procjena bila da to nije, netko je procijenio da je, naravno onaj koji je višlji, uvijek njegova je zadnja, ali jamo i zaštiti tu osobu da kad nedvojbeno, službenički sud utvrdi da je bilo propusta lake povrede službene dužnosti da onda se i sankcionira i osobu koja to nije prijavila a trebala je jer je nedvojbeno i nedvosmisleno utvrđeno da je iste bilo. Dakle to je možda nešto što bi se moglo samo nadodati u tom stavku 11. odnosno članku 29. izmjena i dopuna oko bi mi to rekli, štićenje stvari sigurno da nije poželjno da treba osigurati neovisnost upravo nadređenih da ne stvore se negativne okolnosti ili neke, znači kad neko dužan nešto prijaviti da zna da će on osobno isto odgovarat i da on stavlja svoj poso u pitanje i onda će bit i manje pritiska od tih neposredno podređenih na prijavu nego kada to nema pa ona ispada ko evo to ćemo stavit sa strane, zažmirit ćemo i nikom ništa. Dakle i tu malo da zaštitio te nadređene na taj način da oni isto odgovaraju, ali ako se utvrdi …/nerazumljivo/… Evo još jednom nadam se da ćete ovaj u ovom prvom čitanju prihvatit ovaj prijedlog. Zahvaljujem, da daljnje zakonske rješenje. **Hajdaš vašu pojedinačnu raspravu imamo tri replike, kolega Maras, kolega Mrsić i kolega Tuđman. Prvi je kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine Ćuraj u vašoj raspravi ste dotakli mnoge zanimljive stvari koje bi se dale podržati jer s obzirom na to kako je nažalost naša uprava nekada u nekim situacijama organizirana, radio, ne radio dosta često ljudi dobivaju, dobijaju i iste plaće i iste nagrade i možemo se složiti, ja imam to isto iskustvo, da je vrlo teško raditi rang listu pogotovo kad je ova vrsta ocjenjivanja kakva je sada, svi imaju izvrsne ocjene, znači vrlo teško je rangirati i nagraditi one koji su zbilja najbolji. Ali ono što je po meni jedan od većih problema, je na šta su ljudi najviše osjetljivi je to uhljebljivanje odnosno zapošljavanje u državnim tvrtkama Hvala vam, izvolite. Zahvaljujem, dakle možemo se složit s onim prvim dijelom i drago mi je da se i slažete sa mnom i upravo kako bi se otklonile bilo kakve sumnje da je netko nešto ili da mu je uskraćeno zato što je član nečega ili mu je nešto pogodovano zato što je član, a ne znamo je li jedno ili drugo, dakle nije ni jedno dobro, nije ni drugo. što je neko član nečeg ne smije biti uskraćen u pristupnosti određenim uvjetima koji su Ustavom zajamčeni. Treba ovakve stvari napravit. Ja ne znam predmet da li je tako nije, koji su brojevi, koji nisu i kolko znam možemo vidio sam te neke nalaze da je kao sve u redu, ali sigurno da nije dobro, po meni ne zvuči dobro, ali zato upravo ovaj prijedlog koji sam iznio je dobar. Idemo stavi rang listu idemo svi na testiranje, idemo vidit da svako može pogledat od 500 od 1000 ljudi kako su na jedinstvenom testu svakih tri mjeseca nek se provodi, rangirani, kakve su im ocjene bile i bodovanja i na tak, tu ćemo onda eliminirati pa nek onda bude od 30 30 iz bilo čega i bilo koje stranke ali onda se zna i zašto i kako. Zahvaljujem. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepo, kolega Ćuraj vi ste vrlo lijepo govorili o tome kako bi to trebalo izgledati u državnoj upravi, a svjesni ste da to nije tako i svjesni ste da jedan od razloga zašto naši ljudi odlaze van iz Hrvatske je to što se sada dešava i u Fondu za zaštitu okoliša, a vjerojatno se dešava i u drugim dijelovima državne uprave, da se zapošljavaju stranački i da je to uhljebljivanje koje se jasno vidi i jasno da to ne možete izbjeći nikakvim rang listama, nikakvim ocjenjivanjima, natječajima i svima ostalima jer evo formalno-pravno je u redu ali moralno nije. I dok god se ne promijeni ta filozofija da u državnu upravu se ne mogu uhljebljivati stranački ljudi do toga će to biti, ne postoji niti jedan način kako ćete vi to izbjeći. Jasno da ako je netko član stranke, da mu ne treba zabranjivati da se zapošljava, al da se baš zaposlilo

to je tako oduvijek tu se ništa ne može. Tako smo govorili za obrazovanje, svi smo znali šta treba, svi smo znali kako, ipak se može, treba imati političke odlučnosti i odgovornosti. I sigurno, da uopće nebitno mora biti bilo kakav afiniteti osoba, vjerski, nacionalni, izgled, on mora biti doslovno broj na papiru, a ne bilo kako suditi prema njegovim bilo kakvim afinitetima. I to je ono kad napravimo profesionalnu, neopterećenu državnu upravu, gdje se zbilja zapošljavaju po kriterijima koji su jasni i …/nerazumljivo/… dostupni. I onda opet kažete bit će sumnja, da bit će sumnja, mislim bit će, ali to treba na maksimalno transparentni način napravit i ovaj prijedlog koji radim je upravo ono što, predlažem upravo ide u tom smjeru, ja nadam se da ćete ga i vi onda podržati. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Tuđman izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala, kolega Ćuraj ja sam suglasan sa vašom tezom da trebamo imati efikasnu državnu upravu i da kvalitetne službenike i namještenike. Međutim nisam siguran koliko ova, ovaj zagovor da bi trebala dva, tri puta ili nekoliko puta godišnje raspisivati natječaj za cijelu državnu upravu može funkcionirati jer je on skopčan sa socijalnom mobilnošću koju mi zapravo nemamo, nemamo, kako bismo onda raspoređivali najkvalitetnije ljude širom ne samo Zagreba nego i drugim mjestima. S druge pak strane treba i kod izbora dati prednost onima koji imaju bolje formalne uvjete, ali mislim da je to jedan, da i to može biti samo taj kriterij, biti jedna krajnost već da treba presudna biti kompetentnost odnosno testiranje kompetentnosti jer jedan čovjek može imat odlične ocjene ali nema određene kompetentnosti koje su potrebne za mjesto u državnoj upravi. Da, slažem se zato to treba biti jedan od uvjeta, koliko će se bodovat ne znam, ali sigurno da ga ne treba zanemarit, to mislim, to mislim da nije rješenje. Naravno da je bitno kompetentnost, da bitno radno iskustvo, mi ovdje ne govorimo samo o pripravnicima, zašto mi ne bi doveli u državnu upravu nekoga ko se pokazao već u nekom tržištu rada il u nekim drugim poslovima, pa nije ni to svejedno znači životopis, imamo head hunting, mi imamo na svijetu tržišta to apsolutno razrađeno do najsitnijeg detalja jedino u državnoj službi to nije ništa, samo papir i odi na testiranje i ništa posebno. Testiranja koje predlažem, samo da to razjasnim bi bila na razini, pa reko sam zapravo ko državna matura u jedinicama, centrima državne uprave, jedinstvena, nek idu svaka tri mjeseca, a onda se posebno konkurira, oni koji su prošli ta testiranja, konkuriraju za natječaj, prijavljuju se posebno tamo gdje žele raditi, gdje ima, gdje se raspiše pojedini natječaj. Ali uvjet da on može konkurirati tome natječaju je da je rangiran na listi, jedinstvenoj listi, naravno, ovisno gdje, koliko ima interesa tko će sjediti…/Govornik Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa ovo je jedan od Zakona koji je najnepripremljenije došao u HS otkad sam ja u HS. Ovaj Zakon koji nije uopće trebao doći do HS jer je u prvom redu povrijeđen i Zakon o državnoj upravi gdje se vrlo jasno kaže da Zakoni se trebaju pripremiti prema jedinstvenoj metodologiji odnosno pripreme Zakona za u HS. Mi imamo i čl. 100., mislim čl. 170. Poslovnika HS koji vrlo jasno kaže da Zakon koji je imao toliko izmjena do sada, da treba doći u integralnoj novoj verziji, a ne kao izmjene i dopune postojećeg Zakona. Ovaj Zakon je mijenjan nebrojeno puta i vrlo, ja mislim da ni najbolji pravni stručnjaci se ne mogu koji način, koji dio se odnosi na prijašnju verziju, koji se odnosi na sadašnju verziju i ovaj Zakon nije trebao doći ovakav u HS. Zašto on dolazi ovakav u HS, to treba pitati vladajuće, ali ja vjerujem da je to zato da bi se sada u proteklih dvije godine koje su sada pred nama, kada predsjedavamo EU, uhljebilo što više ljudi u državnoj upravi koji će onda nakon toga ostati i dalje, dakle, neće izaći iz državne uprave. Također je i protuzakonito donošenje ovog Zakona jer Zakon mora biti na javnom savjetovanju najmanje 30 dana. Na to je upozorila i pravobraniteljica za informiranje. Ovaj Zakon je bio 15 dana na javnoj raspravi, prema tome, je povrijeđen i Zakon koji vrlo jasno kaže da je nužno da na savjetovanju Zakon bude najmanje 30 dana. Treća ili četvrta stvar zašto mislim da je ovo jedan od najnepripremljenijih Zakona koji je stigao u ovaj HS, je da se referira na nepostojeći Zakon. Dakle, referira se na Zakon o plaćama u državnoj službi koji još nije ni ugledao svjetlo dana u HS-u, još uvijek je u pripremi i pitanje je da li će u dogledno vrijeme doći u HS jer je i taj Zakon isto napravio jednu stvar koja je potpuno nedopustiva, a to je da je razdvojio javne i državne službenike. Poslodavac javnim i državnim službenicima je jedan, država RH. Prema tome, razdvajanje Zakona o plaćama na dva različita Zakona, jedan o plaćama u javnom, drugi o plaćama u državnoj dovodi do toga da stvaramo dvije razine zaposlenika u RH, dakle, jedne u državnoj upravi, jedne u javnoj upravi. No, ovaj Zakon ide još jednim putem koji je potpuno krivi. Umjesto da imamo jedinstveni Zakon koji regulira radne odnose svima u RH, a to je Zakon u radu, koji je do sada regulirao prava i obveze namještenika u državnoj upravi, prijedloga ovoga Zakona mi i namještenike vadimo iz Zakona o radu i smještamo ih u Zakon o državnoj upravi. Dakle, formalno i oni postaju državni službenici, što nije intencija Zakona. Pogledajte zemlje koje imaju dužu demokratsku povijest nego mi, gdje su državni službenici zaštićeni sa Zakonom, oni su apolitični, apolitični, ne dolazi sa političkom voljom, nego dolaze na svoja mjesta sa svojom sposobnošću, sa svojim kvalitetama i ostaju na tim radnim mjestima do mirovine i to nije tisuće, dvije tisuće, nego to je puno manji broj ljudi koji su oni koji čuvaju razinu državne uprave. To su oni koji, bez obzira kako se mijenjaju vladajuće garniture, to su oni koji čuvaju da razina državne uprave bude uvijek ista i oni nemaju veze niti sa politikom, niti sa vladajućima, niti sa oporbima, nemaju veze ni sa uhljebljivanjima, dolaze zbog svoje sposobnosti i kvalitete i te ljude treba zaštititi i to je Zakon o državnim službenicima, a ne ovo što mi imamo sada. Ovo što imamo sada je pokušaj vladajućih da uhljebe što veći broj ljudi u državnu upravu jer do sada to nije bilo moguće po postojećem Zakonu. Vidi se i po tome što najedanput plan prijema se miče iz javnog diskursa, pa će biti objavljen na web stranicama, pa će biti objavljen u radiju i novinama, ali neće biti objavljen u javnim glasilima. Razlog tome je, vjerojatno, da se sakrije koga će se primati u kojem dijelu državne uprave. se u ovom Zakonu skriva još jedna velika zamka, a to je da se širi mogućnost dobivanja ili davanja Ugovora o djelu. Napominjem da Ugovor o djelu je Ugovor u kojem vi kao poslodavac djelatniku koji nije vaš zaposlenik, omogućavate da radi kod vas sa svojim strojevima, laptopima…/Govornik U državnoj upravi se to iskorištavalo maksimalno. Sjetimo se Ugovora o djelu šofera, pa su neki završili i u zatvor sada zbog toga i Ugovor o djelu se u državnoj upravi itekako iskorištavao protuzakonito i sa ovim još više širimo to dalje. Bila je barem jedna brana, ako je …/Govornik se ne razumije/… ne može biti više od 2% od ukupne mase plaća. Sada i to mičemo, što znači da će tih Ugovora o djelu biti mase i da će se, ne samo zapošljavati zbog europskih poslova, nego će se zapošljavati i po Ugovoru o djelu. Napominjem da Ugovor o djelu je skuplji, da je puno jeftinije imati Ugovor o radu i da je to nešto što bi trebalo promovirati u državnoj upravi ako smo kao država se opredijelili da postoji i da moramo promovirati sigurnost građana, a Ugovor na neodređeno vrijeme je nešto što je apsolutno poželjno da ovo u RH imamo. Državna uprava mora biti apolitična. Koliko god ovo sad zvuči kao nekakav .../Govornik se ne razumije./... ili netko tko je bio ministar pa zna kako izgleda državna uprava iznutra. A i dok god državna uprava ne postane apolitična, dok god državni službenici ne budu oni koji će imati svoj dignitet i veličinu oni će i dalje biti podložni napadima od strane građana koji nisu zadovolji sa uslugom ali će biti i podložni korupciji i kao što znamo Hrvatska tone na toj listi korupcije umjesto da ide prema gore. I floskula je ovog zakona da zakon nam treba da bi zaposlili ljude koji nam trebaju za predsjedanje EU-om. Pa zar u državnoj javnoj upravi nemamo tih tih 800 ili 1000 ljudi koji će podnijeti taj teret predsjedanja EU. Napominjem da je država od strane dobila 1,2 milijarde eura za dodatnu edukaciju 800 osoba u državnoj upravi koji će kroz to vrijeme naučiti jezike i sve ono što nam bude trebalo za za predsjedanje EU. Baš me zanima koliko je ljudi evo krenulo preko tog projekta, koliko je sredstava se iskoristilo i predsjedanje EU nam je tu pred vratima. Jasno da nam treba 100, po nekim procjenama 180 do 200 ljudi u Briselu koji će podnijeti najviši teret predsjedanja u ali tih 280 ili 200 ljudi imamo u Hrvatskoj, u državnoj upravi i ne vjerujem da moramo zapošljavati sada nekakve stranačke uhljebe koje ćemo eto slati u Brisel da tamo zarađuju dnevnice dnevnice i da ne rade posao koji bi trebao. Nitko me ne može razuvjeriti da ovaj zakon onemogućava da se to desi. Mislim da u državnoj upravi postoje ljudi koji mogu podnijeti teret predsjedanja EU a da sve ono što je važno za EU u vrijeme tog predsjedanja možemo rentati. Ugledajte se na Irsku koja je smanjila troškove predsjedanja EU za preko 50% tako što su koristili državne rezidencije, što nisu plaćali najamnine, što su racionalizirali troškove cateringa i svega ostaloga. I mislim da, što su našli sponzore, i mislim da u Hrvatskoj bi bilo tvrtki koje bi rado sponzorirale određene evente koji će se dešavati u tih 6 mjeseci. Prema tome, to su sve stvari koje je država i jedna odgovorna Vlada već sada morala napraviti. Ovaj zakon neće dovesti do toga da imamo apolitičnu državnu upravu, on će dovesti do još dodatnog uhljebljivanja u državnoj upravi i do još većeg nepovjerenja građana prema državnoj upravi i sasvim sigurno će još potjerati mladih ljudi da izađu iz Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Kolegica Glasovac, kolega Maras i kolega Žagar. Izvolite kolegice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Mrsić, potpuno ste u pravu kada konstatirate da zapravo promatrati ovaj Prijedlog zakona bez prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika je zapravo bespredmetno i ispod svake razine. Utoliko više što iz ovog prijedloga zakona izuzimate jedan od najbitnijih dijelova koji se tiču KOR sustava i sadržaja ovoga zakona to je klasifikacija radnih mjesta, ocjenjivanje, samim time i napredovanje. Sve to izbacujete iz ovoga zakona a nemamo priliku paralelno sa ovim prijedlogom zakona pratiti na koji način ćete regulirati to pitanje kao što kažete Zakonom o plaćama državnim službenicima. Postavlja se pitanje zbog čega zapravo, koji je onda smisao donošenja ovoga zakona. Nadam se da nije jedini smisao otvoriti prostor za zapošljavanje ljudi koji će raditi na predsjedanjem Hrvatske vijećem, a još manje da se omogući zapošljavanje ravnatelja u ministarstvu, ravnatelja. **Hajdaš lijepo. Kolegice Glasovac, da ovaj zakon dovodi do jedne strašne pravne nesigurnosti i pravne rupe u sustavu jer iz ovog zakona mičete ocjenjivanje, mičete sve ono što je vezano uz plaće. I ja se pitam po kojem zakonu će se onda isplaćivati plaće u državnoj službi jer ovaj zakon je regulirao na koji način će se to raditi. Vi sada iz ovog zakona mičete a novi zakon ne da nije u saborskoj proceduri pa bih rekao 15 dana to ćemo dogovoriti nego je izvan Sabora, čeka se kada će doći u Sabor. I to je nešto što je nedopustivo, stvarate pravni vakumm i omogućavate arbitrarnost ministrima i svima onima koji su čelnici tijela državne uprave da arbitrarno ocjenjuju svoje ljude ili da određenom dijelu pogoduju a određeni dio šikaniraju. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepo. Kolega Mrsiću spomenuli ste jednu stvar koja je po meni bila a i je još uvijek problem da se ljudi zapošljavaju na radnim mjestima, primjerice namještenika uz ugovor o djelu pa onda nemaju regulirani status. Ali ono što mene više brine je da se zapošljavaju tzv. savjetnici, svi ministri gotovo imaju posebne savjetnike koji dobivaju 10 tisuća kuna mjesečno naknade. Evo primjerice i premijer ima posebnog savjetnika ovog Kopala gospodina koji je prešao iz MUP-a, za 10 hiljada savjetnik od premijera a 5 hiljada dobiva plaću u HDZ-u. Znači imam dojam da ministri koriste te pozicije kako bi pojačali prihode

Kolega Maras, potpuno ste u pravu jer očito da se kroz ovaj zakon pokušava napraviti ono što je HDZ radio godinama a to je da se u državnu upravu krcaju za vrijeme njihove vladavine kadrovi, koji onda ostaju tamo. Ono što sve zemlje demokratski rade, da znaju da sa jednom administracijom dolazi određeni dio kadrova i kada odlazi ta administracija, oni odlaze s njima. Ovim zakonom apsolutno omogućavamo da oni koji su došli sa HDZ-ovom vladom, ostaju u ministarstvima trajno i ono što je također bitno, kada govorimo o Zagrebačkom holdingu gdje ste vi u Zagrebu, da je poznato da ljudi koji rade na ugovor o dijelu, znaju tko će dobiti ugovor na određeno vrijeme i jasno i svi znaju tko će dobiti ugovor na neodređeno vrijeme, jer se testiranje je lažno, jer svi znaju da se određenom broju ljudi daju rješenja za to testiranje i to je ono što građane smeta. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Mrsiću, sljedeća točka na dnevnom redu je Zakon o financiraju političke aktivnosti izborne promidžbe. Pa tako bi ovaj zakon, neovisno o ovim izmjenama sada mogli nazvati Zakon o organiziranju političke aktivnosti izborne promidžbe, jer doista, kada govorite o političkom uhljebljivanju u povijesti smo se toga nagledali. Međutim, želim ukazati na drugi problem koji iste vi spomenuli četvrtima radnog stanovništva u RH radi na određeno vrijeme. Na to je upozorio Međunarodni monetarni fond. Mi ćemo ovim zakonom čak povećati taj broj, a od 270 tisuća mladih, koji imaju ugovore, 60% dakle, svaki od trojice, dvojice imaju ugovor na određeno vrijeme. To nije dobra situacija, ovaj zakon će to samo, ovim

kapom europskih poslova i poslova koje se trebaju obavljati za vrijeme naše predsjedanje u Europi, uđu u ministarstva, uđu u državnu upravu i da onda nekim čudnim stvarima i radom, ispod zemlje postanu i ostanu u ministarstvima. Bilo bi puno pametnije, da tim mladim ljudima damo ugovor na neodređeno vrijeme, ako znamo da su kvalitetni, ali ovdje se vraćamo na onaj problem, kvalitete kao se biraju mladi ljudi u u ministarstva, kako se biraju, evo recimo u Zagrebački holding, gdje je javna tajna, da se zna tko će dobiti ugovor na određeno vrijeme, jer je par dana prije dobio odgovore na testiranje i to je ono što građane muči. Državna uprava mora biti apolitična i kada to postanemo, onda ćemo biti prava demokratska država. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Pozdravimo učenice i učenike Graditeljske tehničke škole Zagreb koji su nam se pridružili na galeriji, dobar dan i dobrodošli. …/Pljesak./… Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, sljedeći je kolega Stipo Šapina, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, poštovane saborski zastupnice i zastupnici. Pred nama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. U ovom prijedlogu imamo ocjenu stanja i osnovna pitanja koje se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona. Što se tiče prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika, one su uređene Zakonom o državnim službenicima te provedbenim propisima donesene na temelju tog zakona. Na pitanja, koja nisu određena Zakonom o državnim službenicima, ili posebnim zakonom, uredbama Vlade RH ili drugim propisima, donesen na temelju Ustava, zakona ili kolektivnim ugovor primjenjuju se opći propisi u radu. Ovim zakonom predloženo je brisanje odredbi, koje se odnose na kvalifikaciju radnih mjesta, ocjenjivanje, nagrađivanje službenika i namještenika. U ocjeni stanja, navedeno je da će novi Zakon o plaćam državnih službenika i namještenika, na jedinstveni i sveobuhvatni način, riješiti pitanja, koje će se odnositi na plaće službenika i namještenika, kroz novi platni sustav i novi model ocjenjivanja i napredovanja. Promjenom statusa namještenika na način, da se na njih, umjesto dosadašnjih općih propisa u radu, primjenjuje Zakon o državnim službenicima, i više se neće sklapati ugovori o radu, već će na svoj već će na svoj status namještenici regulirati rješenjem kao i službenici. Ovim zakonom, predlaže se, prijem na određeno vrijeme i u trajanju dužem od godinu dana, a vezano je uz postojeće obveze RH, u svezi predsjedavanje Vijećem Europe, odnosno, izvršavanjem preuzetih međunarodnih obaveza. Prelaže se rederiniranje državnog stručnog ispita u državni ispit, na način, da se isti odnosi samo na dosadašnji opći dio državnog stručnog ispita, dok bi se poseban dio isključio, odnosno, polagao bi se samo ako je propisano posebnim propisima. Predlaže se uspostava novog načina polaganja državnog ispita, pisanim putem i uspostava polaganja državnog ispita elektroničkim putem na regionalnoj razini. Predlaže se donošenje pravilnika o planu prijema u državnu službu, kojom će se precizirati način pripreme i postupak donošenja plana prijema u državnu službu. Iako je činjenica da je Zakon o državnim službenicima, odstupanje na snagu od 1.1.2006. g. do sada mijenjan 15-tak puta, morale su se pripremiti predmetne izmjene i dopune tog zakona. Ovaj prijedlog Zakona zajedno sa Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika čini paket normativnih rješenja kojim će se revidirati sustav plaća sukladno nacionalnom programu reformi, te utvrditi vrednovanje rada temeljem ostvarenih rezultata rada i stručnosti. Pohvaljujem ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima predložen na ovakav način i svakako ću podržati ovakav prijedlog. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Na vaše izlaganje imamo dvije replike, kolega Mrsić i kolega Šuker. Prvi je kolega Mrsić, izvolite. jel vama jasno da ovaj zakon stvara pravnu prazninu da ćemo namještenike pretvoriti u državne službenike i bit ćemo jedinstvena zemlja u EU kojima će i čistačica biti državni službenik, da državni službenici moraju polagati će i čistačica, čast onima koji to rade, ali da li će ona polagati državni ispit i s druge strane što sa onima koji ne budu željeli potpisati ugovor jer stupanjem na snagu ovog zakona se trebaju izdati rješenja za sve one koji su namještenici u državnoj upravi što stvara potpunu pravnu nesigurnost jer ih ne štite onaj dio koji je vezan uz sam Zakon o radu. Dobro, kolega Šuker izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Šapina ja bi se u stvari potaklo me na repliku vaša rasprava o plaćama, vrlo je interesantno da je ovdje danas bilo nabacivanja koliko je ko zaposlio, kako je ko zapošljavao, svi su zaboravili što su radili kad su bili na vlasti, međutim ono što je meni ključno je Zakon o plaćama i Zakon o platnim razredima. To je nešto što definira i profesionalnost i stručnost i nagradu onima koji znaju i koji rade, a isto tako eliminacija iz sustava onih koji ne rade. To je činjenica. Zakon o platnim razredima u državnoj upravi RH je postojao, međutim 2000. kad su neki došli koji pričaju da oni ne zapošljavaju su taj zakon stavili van snage i nažalost taj zakon nije vidio svjetlo dana i mi ako hoćemo imati kvalitetnu i profesionalnu ovoga državnu upravu onda prije svega moramo to regulirati Zakonom o plaćama, a onda proizlaze svi kolektivni ugovori i ostale stvari koje idu dalje. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem kolega Šukeru, ja sam u svom izlaganju rekao da je Zakon o plaćama u pripremi ja se nadam da će u dogledno vrijeme ovaj taj zakon ugledat svijetlo dana i da će biti pripremljen na taka način kako bi se ovaj

Dozvolite na početku jednu načelnu primjedbu vezanu ne samo za ovaj zakon nego za naš uopće doprinos ako mogu tako reći, doprinos Hrvatskoj sabora birokratizaciji naše državne uprave odnosno djelovanja. Već je rečeno da je ovaj zakon doživio 11 ili 12 izmjena ako se ne varam od 2005. godine, znači unutar 14 godina, a ako bismo željeli imati učinkovitu i državnu upravu i sudstvo i razumijevanje zakona onda bismo morali prihvatiti onaj prijedlog koji je već nekoliko puta bio ovih godina pred Hrvatskim saborom, a to je da ili svaka 3 izmjena zakona mora biti novi zakon ili u najmanju ruku u jednoj blažoj varijanti donijeti pročišćeni tekst zakona tako da nema gubitka vremena onih koji se pozivaju na zakon ili koji moraju raditi po tim zakonima da se mogu lakše snaći odnosno da te procedure birokratske budu puno kraće. Međutim, ono što mislim da ovdje nedostaje a da bi ovom zakonu trebalo, trebalo biti posebno naglašeno, a to je ako želimo efikasnu državnu upravu koja će biti servis građanima onda moramo definirati odgovornost i obveze državnih službenika i namještenika, kako prema građanima, ali i tako prema cijelom sustavu odnosno instituciji, institucijama u kojima rade. Čisto plastično ako želimo, dokumentirati ili prikazati, kada građanin dođe pred šalter onda se vrlo često nađe u jednoj situaciji da mu službenik kaže ovaj zahtjev, vaš zahtjev je u suprotnosti sa nekim drugim zakonom, stvari se ne mogu riješiti, stvar se blokira ili čeka se izmjena zakona. Ili pak da je zakonska odredba besmislena s obzirom na nepredvidivu situaciju na ono što zakon nije mogao predviditi pa se opet stvari ne mogu riješiti. Ili pak odnosno kratko rečeno zakoni su nam često u konfliktu i nerješivi su u pojedinim slučajevima. Odgovornost kad kažem da odgovornost službenika treba biti za sustav onda to znači da je svaki službenik odgovoran odnosno bi trebao imati i takvu proceduru da može upozoriti od sa sa svoje pozicije prema gore do uprave, do ministarstva, pa do vlade, da takve slučajeve ili kad su zakoni u konfliktu ili kad su protiv duha zakona, ono što bi trebalo riješiti, da se takav problem registrira i u određenom vremenu riješi. To danas naprosto nije moguće. Takve stvari se mogu rješavati što u našem pravnom sustavu vjerojatno još uvijek nije moguće, da ministar ili vlada donese presedan pa da se određeni problemi mogu riješiti po presedanu dok se ne nakupi po određeni postupak kada se mora zakon mijenjati ili pak da postoji obveza onih koji prate primjenu zakona, da predlože i izvijeste stranku u kojem periodu će se problem, taj zakonski problem riješiti. Prema tome, ako želimo apolitičnu državnu upravu onda moramo definirati odgovornost službenika i namještenika da oni sami odgovaraju za funkciju odnosno mogu predlagati izmjene i dopune kako bi ta državna uprava bila funkcionalna i kako bi mogla raditi. Bez toga da definiramo tu odgovornost, teško da i ovi drugi elementi od ocjenjivanja službenika i namještenika mogu biti učinkoviti danas je već ovdje puno puta rečeno da su te ocjene manje-više formalne i sve uniforme i da nemaju prevelikog smisla a ne mogu imati smisla ako ljudima ne date ingerencije da mogu participirati i modelirati sustav u kojem djeluje. Isto tako, to se odnosi i na nagrađivanje odnosno povrede s jedne strane službene dužnosti ali isto tako i na napredovanje. Po ovome kako sada stoji, samo su formalne odlike kako se može napredovati, uopće se ne predviđa ako sam dobro čitao, da se može izvanredno napredovati ako netko je stvarno pridonio da taj sustav bude učinkovitiji i da i da može bolje raditi. Prema tome, vjerujem da bi ovih nekoliko načelnih odredbi, da bi trebalo u drugom čitanju ugraditi u ovaj zakon, kako bi bilo podloga i za donošenje ovih drugih uredbi i o plaćama i o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika odnosno kako bismo razvili tu svijest o institucijama i odgovornosti svih onih koji rade u tim institucijama a ne samo politike i političara za učinkovitost sustava jer danas nažalost mi smo u jednoj situaciji, nemajući predviđenu takvu odgovornost da zapravo tek kad nam nam problemi eskaliraju, onda se to javlja kao politički problem a nemamo kontinuirano rješavanje odnosno usavršavanje i doradu ili procedura ili pak zakonskih zato bih predloži da u tom smislu do drugog čitanja se ugrade ove odredbe koje bi i taj zakon odnosno druge ove uredbe učinile učinkovitijim i svrsishodnijim. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Babića. političara o provedbi državne i javne uprave već da bi se trebalo zapravo cjelovito riješiti problem. I naša kolegica u ime kluba je rekla da se radi na jednom cjelovitom rješenju Zakona o državnim službenicima a time i samim plaćama o državnim službenicima a time i njihovom nagrađivanju. I danas smo slušali o tome da zapravo je politika ta koja možda utječe na to ocjenjivanje odnosno subjektivizam čelnika ljudi. Postoje primjeri u praksi, u njima smo često i mi u u samom klubu razgovarali, to je L'ecole nationale d' administration koji imaju Francuzi, dakle do određene razine i zbog toga zapravo ta državna i javna uprava u Francuskoj Republici funkcionira na jedan bolji i učinkovitiji način. Treba zapravo raditi na tome, ali kad to dođe u ovaj Visoki dom onda se čuju oprečna stajališta, zapravo želja koja ne postoji da se taj problem sustavno riješi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala. Pa mislim da je ono što bismo, do čega bismo trebali a to je da državnici službenici i namještenici budu odgovorni za funkcioniranje državne uprave. Politički dio unutar toga bi trebao biti odgovoran samo za smjer u kom se ide. I to je ono što bi onda s jedne strane činilo taj sustav stabilnim, ne bismo imali raznorazna prepucavanja o o politizaciji, depolitizaciji ili kako tko već gleda na te probleme, tako da je to upravo smisao ove teze ako zakonom ne predvidimo da ljudi koji rade u institucijama budu odgovorni za to, onda nećemo ići u tom smjeru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, ovo je jedan vrlo važan zakon kojim se ja bi rekao, pristupa dosta olako a ne samo službenici nego i naši građani su vrlo osjetljivi na ove teme kada se radi postupak prijema, postupak dobivanja posla i ono što se kolokvijalno kaže dosta često i uhljebljivanje u državnu službu i državne tvrtke i gradsku službu i gradske tvrtke i zato to treba biti regulirano na što transparentniji i jasniji način jer se onda ne bi dešavale situacije kao što se dešavaju primjerice u Fondu za zaštitu okoliša koje vodi jedan kolega iz HNS-a gdje od svih onih koji su se zaposlili, 1/3 je baš iz HNS-a. Kao da su članovi HNS-a predisponirani upravo za taj posao i kada se upišete u HNS, vjerojatno na pristupnici piše želite se baviti problematikom zaštite prirode i tamo svi klikću da. Znači nevjerojatan je taj postotak uspješnosti članova HNS-a u Agenciji za zaštitu okoliša koju, odnosno Fondu zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koju vodi kolega iz HNS-a. To je nešto šta jednostavno trebamo prebrisati, ja znam da neke stranke imaju taj klijentelistički prizvuk kojeg grade dugi niz godina pa ja bi rekao iz Vlade u kojoj sam ja bio jer primjerice kada smo se ja i kolega Vrdoljak raspravljali oko toga da se ukine obvezno članstvo u HGK-u, on je bio snažno protiv toga, njegov pomoćnik je lobirao da se to ne desi i gle čuda nakon što je mandat završio taj pomoćnik je završio u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Znači taj klijentelistički prizvuk odnosno predznak nekih stranaka je tu prisutan već duži period i ja nisam na to bio niti zadovoljan niti ponosan ni kada se dešavalo u Vladi u kojoj sam ja sjedio, HNS je tu prednjačio. Vidim da nastavljaju tako vrlo snažno i dalje po ovom primjeru iz fonda, jer nemoguće, pazite, nemoguće je da trećina primljenih budu baš članovi jedne stranke. To je nešto šta jednostavno nitko od naših građana ne može prihvatiti i ne može shvatiti. Ova Vlada je obilježena takvim slučajevima, ova Vlada je obilježena time da primjerice izbjegava kao fol zapošljavanje službenika a onda uzima ugovore na djelu, savjetnike ministara evo vidimo sada jednog savjetnika ministra gospodarstva koji tamo radi, bivši je novinar koji je sa svojim kolegama iz novina gdje je radio ostao u određenim odnosima nerazjašnjenim gdje neki navodno tvrde da i plaćaju njegove obveze a čovjek je zaposlen tamo da savjetuje, uopće ne znam koja je forma to i koju vrstu savjeta ministar Horvat u ovom trenutku treba. S druge strane vidimo kod premijera Plenkovića, savjetnika koji objašnjava sad ovu cijelu priču oko fake news-a dosta često je čovjek po medijima, zaposlen u HDZ-u a savjetnik za duplo veću plaću kod predsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a u Vladi, što ne bi bilo ništa sporno da, čovjek sada vrlo teško može razlučiti šta je njegov posao, da li je to stranački posao, da li je to posao savjetnika predsjednika Vlade. I loše je da novcem poreznih obveznika namirujemo na taj način stranačke članove i stranačke zaposlenike. To je ono što naši građani ne vole, to je ono što naši građani osuđuju i protiv čega se bore. I sa te strane, da, čudno je kada danas ovdje to govorim u državi u kojoj je to očito i u Vladi i u gradu Zagrebu gdje je to najnormalnija stvar da se po Holdingu zapošljavaju braća, sestre, onih koji su se, ili kćerke, sinovi onih koji su se pridružili klubu gradonačelnika Bandića iz ovih ili onih pobuda. Znači to je nažalost kod nas postalo uobičajena praksa. I gotovo čudno, gotovo čudno zvuči kada netko uopće govori da to nije tako. Znači svi su prihvatili da je sve namješteno, da se stranački odnosi rješavaju na taj način da kada netko dođe iz neke stranke na neku funkciju zapošljava te te zaposlenike koji su članovi njihove stranke ne na dužnosnička mjesta ne na revolving door, znam da su nas jako napadali kada smo bili u Vladi, kada smo imali revolving door princip koji je službenike u kabinetu ministra, nakon mandata ministra razriješio i oni su odlazili a ne HDZ dolazi sada na vlast i kaže ne, ne, ne, nećemo mi to tako, mi ćemo zaposliti ali ti će ljudi ostati zauvijek. I na taj način hrvatski porezni obveznici plaćaju kroz svoje poreze čitavu vojsku HNS-ovaca, HDZ-ovaca i ostalih koji se sada u ovom trenutku zapošljavaju u državnoj službi i možda uzimaju mjesto onim ljudima koji bi tamo mogli raditi a koji onda nažalost u stotinama tisuća moraju odlaziti izvan RH u zemlje poput Irske, Njemačke itd.. I zato je vrlo važan zakon ovaj o kojem danas ovdje govorimo da se ta transparentnost digne na jednu višu razinu, da ti natječaji ne budu forme radi, da se intervjui ne rade jedan na jedan sa nekim pa onda kaže taj je bio najbolji, kako znate, pa evo ja vam kažem bio je najbolji i onda je sve po zakonu kao što je sad pokazalo izvješće i nadzor ministra Ćorića u fondu. Kaže sve je bilo po Zakonu o službenicima, odnosno nikakav tu prestup nije napravljen ali opet činjenica ostaje, trećina svih zaposlenih iz HNS-a. To je nevjerojatno kažem još jednom predispozicija da ljudi koji su zaposleni tamo baš su evo slučajno evo došli iz stranke gdje je čelnik fonda također član stranke. Dok se sa tim ne obračunamo, dok to ne bude u svijesti građana da to nije normalno, da se moramo svi boriti protiv toga dotle nećemo kao društvo ići naprijed. I sa ste strane ja podržavam da svi podaci, postupak ocjenjivanja budu dostupni javnosti da ljudi znaju transparentno tko se na koji način prima. Što se tiče ocjenjivanja tu se slažem da ovaj način ocjenjivanja gdje svi dobivaju najvišu moguću ocjenu prilikom godišnjih ocjenjivanja nije baš najsretniji jer onda kada pokušaš ocijeniti ljude određenoj krivulji koja je normalna, neki su malo lošiji, neki su malo bolji onda se ljudi ljute jer su naučeni da oduvijek dobivaju svi ocjenu najvišu. I tu nema nikakve razlike, znači nitko se niti ne trudi, benfiti su za sve isti, ne moguće je nekoga nagradi. I tu bi se, ja se slažem to trebalo vezati uz određeni radni učinak da se napravi da ljudima zbilja možeš, onima koji se trude a vjerujte mi takvih ima jako puno u ministarstvima, da ih možeš nagraditi, s druge ima jako puno onih koji hvataju krivine, kako se to kaže narodskim rječnikom ali nema sad nikakve razlike između jednih i drugih. Takav zakon nam je također potreban i ja se zalažem da se njega donese ali čisto sumnjam da je moguće vrijednosti, europske vrijednosti, pravde solidarnosti i jednakosti primijeniti uz Vladu kakvu imamo sada na čelu. Znači gdje je to sve skupa na temeljima političke trgovine, dogovora, netransparentnog rada kako je uopće moguće doći do jednog kvalitetnog zakona. Kako je moguće da će netko vjerovati da zbilja postoji interes ove Vlade da se nešto mijenja kada sam rekao malo primjer, primjer iz fonda koji je zaposlio trećinu zaposlenika iz jedne stranke, konkretno iz HNS-a koja je znamo na koji način izdala svoje birače prošle godine. i očito je to jedan od interesa koji je bio, zbog čega su to napravili, da se onda mogu utrpati tu i tamo neki članice i članovi, na račun i za račun hrvatskih poreznih obveznika. To je ono protiv čega trebamo svi govoriti i onda nećemo imati ni ovakvu trgovinu u Hrvatskom saboru, nećemo imati ni trgovinu gradonačelnika Bandića sa ostalim zastupnicima, niti će biti primjera gdje, čija kćer radi, nakon što je ušao u klub zastupnika ili brat, nego će ljudi imati određeno povjerenja u institucije, u tijela i one koje su birali. Dok je močvara, močvara je, a isušiti tu močvaru ne mogu oni koji su je stvorili, au ovom slučaju se radi, rekao sam o HDZ-u i HNS-u, hvala lijepo. Hvala imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Željka Lenarta, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolega Maras i narod je prepoznao dosta toga što ste vi govorili, u narodu kruži jedan vic, kaže zašto u državnoj upravi nema seksa, pa kaže kada su ugl. svi rodbina. Prošao sam državu upravu od županije, kao pročelnik i kao dožupan, kao državni tajnik u ministarstvu, najveći problem je u tome što vi, kvalitetne ljude morate tražiti sa povećalom, zbog uhljebništva koje se dešava u Hrvatskoj i koja je realnost, 1/3 ljudi zna, hoće i može, ostali su …/Govornik se ne razumije./… jer su došli po nekom ključu. Nema nagrađivanja, oni koji su kvalitetni, ne možete ih nagraditi, oni koji ne rade, ne možete ih kazniti i to su veliki probleme, znanje i ljubaznost su proporcionalni, što osoba u državnoj upravi ima više znanja, to je ljubaznija, što ima manje znanja to je bezobraznija. I to je redovno događanje na šalterima, kada dođe običan čovjek, onda ga odbiju, a kada s njim dođe u posjetu saborski zastupnik, onda za istu temu sve može. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Problem je taj sve prisutan, što je niža razina vlasti, ja mislim, čak izraženiji. Jer kada gledate neke gradove u kojima gospodarstvo nije baš neko i gdje ima malo radnih mjesta, većina je ljudi koncentrirana i centrirana na institucije ili državne ili gradske, odnosno, općinske. I koncept vlasti u malim sredinama, funkcionira na taj način, tko će koga zaposliti u šumariji, u HEP-u, u općini u gradu ili u nekom mjestu, gdje ćeš imati direktno utjecaj i na taj način dobivati glasove. Pa znači, da se ne z nam što desi u tim nekim sredinama, mi imamo situaciju, gdje su ljudi priznali da su krivi, odnosno, da su radili nezakonite stvari, ljudi ih biraju za gradonačelnike, zbog toga što su te sredine napravljene napravljene po principu interesnih krugova i na taj način se vlada. Znači protiv toga se mi moramo u ovoj zemlji boriti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Babića. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Maras, osobno bih volio da se u državnu i javnu upravu zaposli stvarno svatko onaj tko je zaslužio to po svojim rezultatima, može se sigurno pronaći, jedan sličan model za to napraviti. o poritanstvu, vašemu, dok ste vi bili na vlasti, ja nisam mislio to spomenuti, ali vi ste spomenuli …/Govornik se ne razumije./… i rekli ste da ste vi to tada radili, a ja se sjećam da je vaš predsjednik vlade, ovdje s ove bine, rekao s govornice, da je to normalno, da svi oni koji su došli tada s politikom, trebaju tada i otići i vi ste rekli da su oni svi razriješeni. Koliko je takvih razriješenih, ja ne vjerujem da ih je puno. Recimo u ministarstvu koje sada ne želim spominjati, vi ste tada sa 157 službenika, koji su tada bili zaposlili 303 čovjeka, niti jedan nije tada razriješen. Dakle, kada govorite o čistunstvu u tome, onda trebate pogledati ono što ste vi radili i zapravo ostavili nama u naslijeđe. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala odgovor poštovanog ovdje se je radilo o zaposlenima u kabinetima ministra i ti su svi razriješeni. Niti jedan djelatnik u mojem kabinetu nije ostao raditi u državnoj u pravi. Doduše koliko su ti ljudi sposobni, vidi se koje su karijere nastavili raditi poslije, kao glasnogovornici određenih velikih tvrtki ili kao privatni poduzetnici, itd. itd. Nisam siguran da ovi koji sada dolaze, na ovaj način će raditi poslije tih karijera i da i da mogu uopće raditi poslije tih karijera, inače ne bi tražili stalan posao itd. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, uopće ne znam o kojem ministarstvu govorite, moje ministarstvo nije zaposlilo 330 ljude, jer ih nije toliko ni bilo. Znači u mojem ministarstvu je radilo sve skupa možda 150 ljudi, sada se ne mogu točno sjetiti, tako da zbilja mi nije jasno o kojem ministarstvu govorite, o mojem sigurno ne, a za druge ne mogu komentirati. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Milorada Batinić. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras očito da uspješnosti onaj rezultat koji se isporučuje građanima, ispunjavaju obećanja da imate vi problem sa time. Isto tako zatečeno stanje koje je u fondu bilo, a kakvo je danas. Da li je trebalo zapošljavanje? Vjerojatno da, nitko o tome ne dvoji i mi ne bi trebalo dvojiti, da li ovo koincidira sa nečime, ako imate dokaze, ja bi volio da budete prvi koji ćete to i podastirati nadležnim institucijama. Napravljena je revizija, vidi se da ništa nije rađeno protivnom zakonu, to je jedna stvar i svakako se slažemo da ne smije biti protekcionizma i na taj način da se formira javna uprava. Iako određene je ostavštine možda je teško istrijebiti ili iskorijeniti bilo kojim zakonom. Međutim, ono što je simptomatično, vi bi o tom pričate, a niste pričali kada se upravo radi vas formiralo ministarstvo da bi se vi mogli, u doslovnom smislu riječi uhljebiti. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolega Batinić. Morate se malo bolje prisjetiti, inače vašu stranku je SDP držao na svojim leđima godinama, tako da vi ste zadnji koji bi trebali meni pričati nešto, ja sam bio potpredsjednik SDP-a još uvijek sam jedan od najviđenijih, poznatijih, borbenijih zastupnika SDP-a i sada mi se vi iz HNS-a kojeg smo doslovce hranili godinama, javljate da je nešto nama rađeno kao ustupak. Pa kako vas nije sram? Imali bi 1,5 zastupnika u Hrvatskom saboru da vam nije SDP-a. U gradskoj skupštini vjerojatno ne bi imali nikoga, niti po gradskim vijećima i sada vi meni govorite, pazite koji je to paradoks stranka koja je sisala SDP godinama, meni prigovara. Pa bolje nemojte niš' govoriti. A što se tiče podataka, imam točne podatke. Od 30, 10 iz HNS-a, pa kaj je to slučajno? To baš tako mora biti? Gdje se to baš HNS-ovci u toj mjeri zapošljavaju osim u tom fondu? Ne moram nikakav dokaz poseban imati nego ovaj podatak. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Kolega Maras, nakon ove uzavrele atmosfere nakon replike kolege Batinića, ja moram priznati da zapravo mi je malo licemjerno razgovarati o novim prijedloga Zakona o državnim službenicima i ovdje slušati argumente o tome kako ćemo unaprijediti način napredovanja, vrednovanja pa samim time i plaćanja onih izvrsnih ako znamo da već kola određena legenda koja kaže da kako vam je lakše postati načelnik u Ministarstvu poljoprivrede, tako što ste HDZ-ov donator pod rednim brojem 191. Znači to je realnost da ljudi doniraju HDZ-ovu kampanju svojim novcem ili tuđim novcem a nakon toga ih svi mi iz državnog proračuna plaćamo njihova unaprjeđenja i veće plaće. Eto to je hrvatska realnost. A mi možemo ovdje pričati što god želimo, ideje i želje su jedno a stvarnost je nažalost nešto drugo. Dok ne promijenimo mentalni sklop u glavama određenih stranaka, nema nama naprijed. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo. Još uvijek sam pod ovim dojmom kolege Batinića, ne mogu jednostavno vjerovati šta je čovjek ovdje izgovorio. Znači stranka koja je neproporcionalna svojom političkoj snazi glasovima živjela na drugima odnosno konkretno na SDP-u, imala utjecaj pola Vlade sa 10 puta manjom podrškom birača, koja je prevarila svoje birače, otišla, podržala HDZ, sada čovjek meni nešto govori, pa to je da čovjek jednostavno ne može … …/Upadica Reiner: Vi ste dali već repliku, sad replicirate kolegici Glasovac./… Samo malo, vi hoćete, možete zaustaviti vrijeme? Prvo da vama pojasnim, pa ću onda nastavit dalje. Znači g. potpredsjedniče, ja ovdje pričam na repliku kolegice Glasovac jer je spomenula političke stranke u Hrvatskoj i licemjerje koje među njima vlada. I normalno kad se spomene licemjerje i političke stranke da je HNS prvi na tapeti. Znači vi sigurno sada nakon što sam vam to rekao, vidite tu povezanost i dajte mi vratite, molim vas na 30 sekundi koliko je bilo da završim svoju repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, evo dobit ćete 30 sekundi pa uživajte. Izvolite. Hvala lijepo, evo i kolega potpredsjednik je shvatio da jednostavno kad spomeneš licemjerje, politiku da je HNS prvi koji se mora jednostavno spomenuti, zbog toga što sam rekao, još jednom ću reći, živi se na drugima, vara se svoje birače, zapošljava se svoje članove a onda se neki usuđuju ovdje uopće javno govoriti o tome kako bi oni nešto radili odnosno kako drugi rade koji su za njih, vjerujte mi sve .../Govornik skoro 40 000 članica i članica HNS-a. Naravno, ima nas više nego članica i članova SDP-a i očito matematika kolegi Marasu ne ide. Iz tog razloga u nedostatku sadržaja, .../Govornik se ne razumije./... pribjegava uvredama i vrijeđanjima i smatram da sa tim kad je spomenuo licemjerje, da je uvrijedio sve članice i članove HNS-a i naprosto to nismo, izborni rezultati 2015. 130 000 preferencijalnih glasova, 2015. 100 000 preferencijalnih glasova, kolega Maras, pa ako vama matematika ne ne ide u prilog, ja ću vam izračunati koliko je to mandata. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Ajde predlažem da ovaj, mislim da nije povrijeđen Poslovnik ali molim vas da se klonimo tako teških riječi. Slijedeća rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Davora Vlaovića, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, evo nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Naime, ovaj prijedlog zakona i obrazloženje zašto se donosi ide u smjeru da se stvori alat da bi državna služba bila efikasna, da bi bila na usluzi građanima i da bi mogli provoditi poslove koji su pred RH u ovom trenutku vrlo važni a to je predsjedanje Vijećem EU-a i naravno i naravno odredbom polova vezano za povlačenje sredstava iz EU-a. I kad to tako čuješ uvodno, mislio bi da zašto bi netko protiv donošenja takvog zakona i da je to nužno RH. Međutim treba reći istinu, da većina obrtnika, poduzetnika i poljoprivrednika smatra da smo država kojoj je administracija teret gospodarstvu, da je prebujna i da je neefikasna i da kroz takvu administraciju ne možeš ostvariti ono sve što bi mogao mogao i trebao svaki naš sugrađanin. Tome je doprinijela i ova Vlada iako je bila najava da će ići sa smanjenjem broja ministarstava, da će ići sa smanjenjem broja državnih dužnosnika, dogodilo se upravo obrnuto, da je da je povećan broj ministarstava, da je povećan broj središnjih državnih tijela a uz pomoćnike ministara ponovno su uvedeni državni tajnici, ostali su i državni tajnici i pomoćnici ministara i ravnatelji uprava i voditelji odjela i odsjeka tako da evo, moje pitanje i bilo bi dobro da u završnoj riječi predstavnici ministarstva kažu koliko je to sad državnih službenika zaposleno u RH, bilo je bilo je već nekakvih medijskih natpisa da je preko 2000 novozaposlenih u državnoj upravi, pa dal' je to točno ili nije. Bilo je puno naglasaka na to da se zapošljavaju samo stranački dužnosnici i članovi pojedinih stranaka, kako to izbjeći? Pa prije svega treba reći da u državnim službama rade i pošteni ljudi i marljivi ljudi i da ne možete imati efikasnu državnu upravu ukoliko ti ljudi su slabo plaćeni a činjenica je da su plaće državnih službenika i namještenika male i u Slavoniji i u Zagrebu i u Dalmaciji. Drugo što je tu vrlo bitno da nemaju svi iste uvjete rada, da nemaju ni kvalitetnu računalnu opremu, ni programe, ni uvjete za stručno napredovanje, odlaske na seminare i sl. Nego opet mora mora po nekakvoj političkoj volji čelnik mu odobrit i jednostavno oni najkvalitetniji koji su nezadovoljni takvim plaćama i odnosom prema državnim službenicima i namještenicima napuštaju državnu službu, a ostaju ili dolaze samo oni koji su poslušnici i koje ne možeš kazniti. Ja imam podatak da je do sad svega 3 državna službenika ocjenjena negativno, negativnom ocjenom, pa jel moguće da samo 3, zašto se to tako događa. Pa zato što čelnik tijela ne želi ulazit u sukob sa svojim zaposlenicima zaposlenicima unutar svoj tijela i ona uranilovka u svima dobar ili vrlo dobar, a onima koji su iz vladajuće opcije odličan, evo tako buja administracija, a imamo neefikasnu Jedno istraživanje rađeno kod pružanja socijalnih usluga našim sugrađanima, koliko državnih tijela jedinica lokalne (regionalne) samouprave se koristi onim modelom e-građani, svega 6 do 7% još još uvijek od preko 80% državnih tijela traže od građana da pridonesu dokumente na temelju kojih mogu ostvariti svoja prava na socijalne davanja ili programe. To je porazno za RH i ukoliko će ovaj zakon ić za tim da se to promijeni, poboljša onda svakako bi i mi iz HSS-a podržali ovaj zakon, al bojimo se da to nije tako. A zašto uz ovaj zakon ne ide paralelno i u okviru ovog zakona klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi i model ocjenjivanja državnih službenika i namještenika nego će se to rješavati posebnom uredbom. Mislim da to nije u redu, a pogotovo što plan prijema u državnu službu se neće više objavljivati u dnevnim novinama nego samo na internet stranicama državnog tijela i u Narodnim novinama. Od koga skrivate, pa ja vas molim da završnoj riječi kažete koliko se planira u 2019. zaposliti službenika i namještenika u državna tijela i u koja tijela. Da ljudi to znaju, to ljudi moraju znat da bi si, eventualno oni koji su zainteresirani javili na te natječaje i kada će otprilike ići ti natječaji. Kad je riječ o povećanju poslova zbog predsjedanja Vijećem EU OK tu treba novih ljudi, međutim budimo realni, stručni ljudi koji imaju znanja i kvalitete su ili u privatnom biznisu ili u nekim tijelima gdje imaju puno veće plaće i teško ćete dobit takve ljude dokle god se ne otvori prostor da se oni koji rade, koji dobro rade može nagraditi sa većom plaćom pa mislim da tu nećemo imati nekih većih uspjeha. dokaz da je tomu tako je i rezultati povlačenja sredstava EU i tu je zaposleno u okviru ovih 2.000 ljudi dosta ljudi po državnim tijelima kako bi se povećala apsorpcijska moć i ljudski potencijal zbog povlačenja sredstava iz Europskih fondova. zbog povlačenja sredstava iz Europskih fondova. Svega je 60% ugovoreno, a 14% isplaćeno po informacijama za 2018. godinu. Znači nemamo ni tu pravih rezultata. I ovdje bih također dao naglasak da ćete i ovim zakonom predviđate zapošljavanje na određeno vrijeme, mladih, stručnih, visoko obrazovanih ljudi na određeno vrijeme, bilo da je riječ o EU fondovima dok traje projekat ili da je riječ o predsjedanju Vijećem EU dok traje, traju ti poslovi. Pa na ovaj način kažnjavate mlade ljude, najveći broj mladih ljudi koji je iselio iz Slavonije, Baranje, Srijema, iz drugih nerazvijenih krajeva jedan od razloga je što nisu mogli dobiti posao na neodređeno vrijeme. Jer ako je zaposlen na određeno vrijeme niti može se kreditno zadužiti, niti planirati zasnovati obitelj, niti imati mogućnost da se zbrine stambeno, zašto, a najveća stopa zapošljavanja mladih na određeno je u ovom okruženju u Hrvatskoj. I to je još jedan elemenat zbog čega ne možemo podržat ovakav zakon jer ponovo vi tjerate ljude mlade, obrazovane da se zapošljavaju na određeno vrijeme, to nije dobar put i mi moramo nać modele kako zaposliti mlade ljude na neodređeno vrijeme. Ali vjerujem da ti ljudi koji rade na projektima EU će steć ta znanja i vještine i treba im odmah omogućiti da i taj radni odnos pretvore u radni odnos na neodređeno vrijeme i da će onda sigurno kvalitetnije i brže se stručno usavršavati i ostati raditi u državnim tijelima, jer ovako imate veliki odliv u privatne firme, agencije koje bujaju i koje vam odvlače najkvalitetnije kadrove iz fondova i ministarstava i sigurno da to nije dobar put. Također, evo moram još jednom naglasiti da smanjenje broja agencija i državnih tijela, 19 odlukom Vlade nije donijelo financijsko rasterećenje ni gospodarstva, ni uštede, nego se samo rješavalo 19 voditelja agencija i upravnih vijeća gdje je to bila politička odluka Vlade, a ne da se ide ka kvaliteti i stvaranju preduvjeta da imamo efikasnu ovu državnu upravu, da imamo kvalitetno povlačenje sredstava EU i da na taj način stvorimo preduvjete da građani budu zadovoljni sa državnom upravom odnosno službama koje na taj način djeluju. I moje je pitanje također, najavljeno je spajanje ureda državne uprave sa županijama, hoće li biti, kad će biti, na koji način će se provesti, hoće li se uskladiti i plaće zaposlenih jer znamo da državni službenici i namještenici u uredima državne uprave imaju niže osobne dohotke u odnosu na zaposlenike u županijama, kako će se to riješiti i tko će to financirati, jer dosta županija nema fiskalne kapacitete da bi mogo izjednačiti plaće državnim službenicima i namještenicima sa svojim zaposlenicima. To su pitanja koja ostaju ne riješena, a mi donosimo samo novi zakon koji će biti još jedan zakon bez kvalitetnih rješenja na terenu. Hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa, kolega trebalo bi ovo šta ste vi rekli razjasniti, evo tu je vidim krajičkom oka i državnu tajnicu Rimac između dva stupa tamo sjedi, koliko je novih ljudi zaposleno ovaj u državnoj službi u protekle dvije godine, ona ima sigurno taj podatak, možda se može pripremit za slijedeću raspravu gdje ćete je to moć pitat. To je jedno vrlo zanimljivo pitanje, koliko je novozaposlenih u javnoj upravi jer to naše građane zanima, to je obavijeno velom tajne, evo, i sad sam dao joj hint šta ćemo je pitati, pa ja bi je molio da možda malo to ispita dok dođe na red, evo, hvala vam lijepo. Nešto će reći očito kolega Vlaović mada nije bilo pitanje njemu upućeno, ali izvolite. **Vlaović, Davor ja sam rekao da je u medijima bilo više puta navedeno da je preko 2000 ljudi zaposleno u Uredima državne uprave, Ministarstvima itd. i volio bih i ja dobiti taj odgovor da li je to stvarno tako i koji su efekti tog novog zapošljavanja u državnim državnim tijelima u RH. A ono što kroz medije također dobivamo da efekti takvog zapošljavanja je da je i dalje percepcija rasta korupcije u RH puno veća puno veća odnosno zabilježen je indeks IPK, indeks percepcije i korupcije u RH 49, prosjek u EU je 66, mi smo pali za 2 poena dole, znači, još smo lošiji, više ljudi smo zaposlili, a očito da građani ne vjeruju ovom sustavu, pogotovo zbog načina na koji je formirana ova Vlada, zbog kupovine glasova, zbog kupovine mandata, a vjerujem da će taj indeks percepcije, korupcije i dalje rasti umjesto da idemo k tome da imamo jedno zdravo društvo, perspektivno društvo…/Upadica: Hvala/…koje daje šansu mladima. Zahvaljujem. Pa evo, pažljivo slušam ovu raspravu od jutros i meni je žao što se rasprava o jednom maloj izmjeni Zakona koja se temelji, znači, na, u principu na zapošljavanje službenika za vrijeme predsjedavanja u EU, svela na priču o tome da su u državnoj službi sve sami neradnici i uhljebi. Ja bi ipak željela skrenuti pozornost iz osobnog iskustva. Znam, radila sam i u realnom sektoru i u državnoj upravi, ja moram priznati da ljudi na terenu, znači, ne govorim o Ministarstvima i Zagrebu, da ljude na terenu koji rade sa strankama, jako puno rade i nisam primijetila da tamo baš nema posla, ali s druge strane, vi svakodnevno dobivate izvješća koja morate dostavljati u Zagreb i to su stvari, znači, s kojima se cijeli dan bavite, a da ne znate kome sve ta izvješća trebaju. Pa skrenula sam pozornost i kod Zakona o Državnom inspektoratu gdje vi imate inspektore na terenu, a onda inspektori u Središnjim uredima koji traže izvješća od inspektora sa terena i to prikazuju kao svoj tako da želim da se ipak spomene da se radi o zapošljavanju…/Upadica: Hvala/…u Zagrebu i u Ministarstvima, a ne na terenu. razumije/…državnih službenika i namještenika koji kvalitetno rade svoj posao i da, ako očekujemo od njih da budu još ljubazniji prema strankama, da budu efikasniji, da ih se treba kvalitetnije platiti i dati im prostora da mogu stručno napredovati, usavršavati se od računalne opreme i svega ostalog što sljeduje. Naravno da nije dobro da se zapošljava samo ovdje u Zagrebu u Ministarstvima. Jedna od mojih rasprava je bila i zašto bi sva Ministarstva morala biti u Zagrebu? Zašto bi baš sve Uprave morale biti u Zagrebu? Zašto nešto ne bi dislocirali u Slavoniju ili Dalmaciju, ali evo, nema sluha i najveći dio novozaposlenih vjerojatno i je u Ministarstvima. A loše je na terenu što se pojedine Ispostave i Agencije ukidaju u Novoj Gradiški, u Županji, pa naši sugrađani moraju ići u Slavonski Brod ili Vinkovce da bi obavili najjednostavniji zadatak. To otežava poslovanje našim poljoprivrednicima i našim obrtnicima. To nije dobro. Slijedeće replike, poštovanog zastupnika Alena Preleca. danas u RH. Naime, mladi nam odlaze van, pričamo stalno kako mladi ne bi trebali otić, kako bi trebali imati dobru plaću, a onda ih držimo na određeno vrijeme po nekoliko godina. I kad je to u pitanju poduzetnik, neki privatnik, ja bi još donekle mogao razumjeti, ali kad je u pitanju državne, javne službe, Agencije, Ministarstva, a znam konkretno nekoliko slučajeva gdje mladi ljudi rade godinama i svake godine im se produžuje na 6 mjeseci, onda je to nešto što je nedopustivo. Ne možemo na jednoj strani pričati jedno, a onda raditi sasvim drugo. Država mora biti ta koja mora brinuti o mladim ljudima i govoriti o tome kako treba biti, a ne onda kršiti Zakon i raditi o, govoriti o tome da smo zainteresirani da djeca ne idu van, da ostanu ovdje raditi, a radit nešto sasvim drugo. jedna mjera koja je ukinuta, a bila je prije, a to je stručno osposobljavanje. Tisuće mladih ljudi je našlo posao preko stručnog osposobljavanja, danas je…/Upadica: Hvala/…to ukinuto i toga više nema. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala kolega na replici. Ja sam rekao da nije dobro da se mlade ljude tjera da rade na određeno vrijeme i oni su u anketi koja je rađena, Zašto su iselili iz RH, jedna od velikih odnosno najčešćih odgovora je bio da odlaze jel ne mogu dobiti posao na neodređeno vrijeme, a i dalje je visoka stopa zapošljavanja mladih na određeno vrijeme i mislim da bi kroz ovaj Zakon i kroz mjere koje provodi Vlada, zapošljavanje državnih službenika i namještenika, trebali izbjeći to da se ljude zapošljava na na određeno vrijeme jel im to ne daje sigurnost da mogu planirati svoju obitelj i svoje stručno usavršavanje, a niti mogu planirati zbrinjavanje stambeno. Naravno da se trebaju osmisliti modeli kako da mlade visokoobrazovane ljude zadržimo u RH, da imaju takve da imaju takve plaće od kojih mogu živjeti, a vidimo da ova politika i ova Vlada ne idu u tom smjeru. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Ante Babića. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice, gđo. Prpić sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, zapravo, državna tajnica je u svom uvodu rekla zbog čega i na koji način se donosi ovaj Zakon. Ja ću samo ponoviti da smo kod kod donošenja proračuna za 2019.-tu godinu također od ministra Marića ovdje kod rashodovne strane proračuna mogli čuti o iznosima sredstava vezani za rashode za zaposlene, a i jednim dijelom vezano za najam prostora kod predsjedanja Vijećem EU, Neeuropskim Vijećem, kako je to u nekoliko navrata govorila kolegica Pusić, dakle, Neeuropskim Vijećem, već predsjedanjem Vijećem EU. Ono što želim naglasiti, a da se ne ponavljam s obzirom na svoje kolege, reći nekoliko stvari. Dakle, danas smo iskoristili ove izmjene na način da smo govorili o državnim službenicima, o dojmu koji i percepcije koja je u javnosti vezana za državne službenike i namještenike, neučinkovitoj državnoj i javnoj upravi, a pitanje je li tome tako. Dakle, ovdje u saboru sjede ljudi koji su bili čelnici ministarstava, dakle ministri, državni tajnici, pomoćnici ministara i oni bi trebali govorit o jednoj potpuno drugačijoj slici vezano za državne službenike. Dakle, državni službenici, velika većina njih su vrijedni ljudi i oni odgovorno rade svoj posao, zapitao bih i pitao bih svoje kolege ovdje da i oni koji su došli na čelo ministarstava, a dojam je u javnosti, a i kod državnih službenika da dolaskom ministra, pomoćnika ministra ili državnog tajnika zapravo dolazi jedna pamet s njim gdje bi oni trebali upravljati tim ministarstvom. Međutim, svatko od nas koji se bavio tim poslom zna da jedan dobar, discipliniran i stručan državni službenik vam samo može biti od pomoći, nitko ga neće pitati, koliko ja znam iz svoj iskustva je li on član neke stranke, pripada li nekoj stranci, nekoj udruzi, to je manje bitno, bitno je da on izvršava taj posao, bitno je da može provoditi onaj program s kojim je određena stranka, to moramo reći došla na vlast, i spremna provoditi taj program koji je zacrtala. Dakle, ja imam pozitivna iskustva sa državnim službenicima. Ono što sam pokušao ukazati, a volio bih da se to dogodi u RH i to je kolegica Jelkovac u svom uvodu rekla da izmjene i dopune ovoga zakona donosimo upravo zbog predsjedanja Vijećem EU i zbog toga su potrebne određene izmjene kako ne bismo imali ne efikasnost u provođenju tog vrlo vrijednog i značajnog posla. Dakle, ulaskom Hrvatske u EU 2013. godine danas smo došli u situaciju da predsjedavamo Vijećem EU što je što je za nas sigurno pozitivna stvar i jedno novo iskustvo, jedno novo iskustvo za Hrvatsku za njene čelnike, ali i državne službenike. Zbog toga pozdravljam sve izmjene koje su ovdje napisane u ovim, u Ono što želim reći, a to je da kroz ono što su govorile danas kolege tijekom rasprave o ne efikasnosti državne uprave odnosno o prenošenju određenih stvari kod ljudi koji, državnih službenika koji bi trebali revno obavljati svoj posao. Činjenica je da su neki kolege ovdje danas govorili da pojedini službenici kada odlaze na godišnji odmor ili sl., ti predmeti ostaju, oni se zapravo ne rješavaju zbog čega zapravo trpe građani, to nam se ne bi trebalo događati. Ova rasprava koja se danas ovdje vodila ona može služiti samo tome da donesemo jedan sveobuhvatan zakon veza za državne službenike, a time i Zakon o plaćama za državne službenike. Ono čime su uvažene saborske kolege iz oporbe izražavale svoju skepsu činjenica je da ćemo mi možda kod tog ocjenjivanja imati jedan određeni subjektivitet koji možda u određenom trenutku stvara, stvara, stvara određenu sumnju. Iz prakse u ovih 28 ili 29 godina zapravo znamo da nam je potreban jedan takav snažan zakon upravo zbog učinkovitosti same državne uprave. Ja vjerujem da će se to dogoditi ne oduzimajući vam vrijeme, pozdravljam ove izmjene upravo zbog ovog događaja koji će se dogoditi u RH u skoroj budućnosti, a svim kolegama preporučam da razmišljamo o tome da donesemo jedan pravedan i učinkovit zakon koji će pomoći svima nama, a posebice građanima da se taj dojam odnosno percepcija o državnim službenicima i namještenicima promjeni. Evo, hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. Uvaženi kolega Babić, ideja da je ovo zakon koji će pomoći da bolje organiziramo naše predsjedanje EU pada u vodu, kada vidite koliki broj zaposlenih je bio u javnoj upravi 2015.-229.180, 2016.-231.224, 2017.-233.886 čekamo 2018. godinu. U vrijeme vlade Tihomira Oreškovića 1.633 novozaposlena u javnoj upravi, u vrijeme Andreja Plenkovića 2.662 novozaposlena plus 2.700 prošle godine, što znači da je u vrijeme HDZ u javnu upravu zaposleno 7.000 novih ljudi i ne vjerujem da među tih 7.000 nije moguće pronaći 1.000 ljudi koji će sudjelovati u organizaciji našeg predsjedanja EU. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, vi kolega Mrsiću prejudicirate stvari kažete da bi trebalo i znate točno koliki će se broj ljudi primiti zapravo zbog ovog predsjedanja, međutim ja koliko znam na mrežnim stranicama Ministarstva uprave imate točan popis državnih službenika i javnih službenika, mislim da ovdje miješate državne i javne službenike i govorite o onom broju koji je zaposlen za vrijeme ove Vlade odnosno Vlade Andreja Plenkovića. Mislim da on nije točan ono što se dogodilo kod javnih službi jesu potrebe vezane za te službe, dakle ništa se posebno nije dogodilo niti se u tom dijelu kršio zakon znajući način na koji se to zapravo zapošljava, dakle 2 koja odu 1 uvaženi podpredsjedniče, kolega Babić morao sam reagirati, žao mi je što moram reagirati na to jer ste rekli da nije bitna stranačka pripadnost nego samo stručnost i kompetencije kod zapošljavanja što nažalost nije točno. Dakle, ja bi volio da u ovom natječaju koji će doći ne bude tako, ali moramo biti iskreni i prema sebi i prema hrvatskoj javnosti koja prati naš rad, dakle u Hrvatskoj ako nemate stranačku iskaznicu bez obzira sada o kome se radilo i kojim sredinama, ta stranačka iskaznica nerijetko predstavlja glavni razlog zašto ste dobili posao. Prema tome, nitko na ovome svijetu me ne može uvjeriti da 13 HNS-ovaca koji su dobili posao u Fondu zaštite okoliša su zaista toliko bolji od svih ostalih koji nisu članovi HNS-a, a neću sada govoriti o najnovijem slučaju u Otočcu, gdje čovjek koji je dobio otkaz i na Plitvicama i na Veleučilištu sada vraćen i na Plitvice i na Veleučilište, samo zato što ima HDZ-ovu iskaznicu. odgovor poštovanog zastupnika Babića. ostalih 45 koji nisu primljeni na to radno mjesto, svi pomisliti da su neki drugi primljeni preko neke veze ili zbog toga što su članovi određene stranke. Vi govorite o članovima, ljudima koji se primaju u Fond i kažete da su svi članovi HNS-a. Ja ne znam za taj podatak, jesu li, vi vjerojatno imate te podatke, pa možete o tome govoriti, ali vam kažem iz iskustva, to sam doživio jer znam da svatko onaj tko nije primljen, vjeruje da je onaj drugi koji je primljen, primljen zbog toga što ima člansku iskaznicu ili je prijatelj ili poznanik sa ministrom, čelnim čovjekom tog državnog tijela i to je istina. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike, poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Babiću, slušam ovdje da je javna uprava glomazna, neefikasna, da je puna uhljeba, neradnika, nesposobnih i sl. Ja bi ovdje samo po tom pitanju napomenuo da svatko sudi prema sebi. Naime, za vrijeme SDP-ove Vlade vi na području Varaždinske županije niste mogli naći jedno jedino gradilište, da se nešto odrađuje, radi, gradi i sl. Danas, za vrijeme aktualne Vlade premijera Plenkovića, znači, Vlade predvođene HDZ-om, cijelo područje Varaždinske županije je doslovno jedno veliko gradilište. Oko 430 milijuna kuna se investira u zdravstvo, oko milijardu i pol u zaštitu okoliša, znači, grade se aglomeracije da se zaštiti voda. Na stotine milijuna kuna u pripremi je za investicije o cestama, oko 60-tak milijuna kuna po pitanju energetske obnove u školama…/Upadica: odgovor poštovanog zastupnika Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Pa kolega Stričak, ja sam to, možda niste bili tu i našem uvaženom kolegi rekao da državni službenici, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost, kada vam čelni čovjek dođe, on sigurno želi državnog službenika koji je radan, discipliniran i koji je stručan i nitko se takvih ljudi ne želi odreći. to tako, u radniku državnom službeniku, imate problem u onome tko eskivira, koji odlazi na bolovanje, koji ne izvršava svoje zadaće. Oni ljudi koji su radili u Ministarstvima, ovdje ima naših kolega koji su bili ministri, mi imamo problem na toj vertikalnoj protočnosti. Dakle, vas državni službenik uvijek može, zapravo, zakočiti u vašem poslu. O tome koliko je bivša kukuriku koalicija i ono što su oni radili, ja sam također govorio, evo, i sad ću to reći, recimo, u Ministarstvu socijalne politike tada su imali 157 zaposlenih, njihovim dolaskom u nekoliko mjeseci, taj taj broj je narastao na 303 tada službenika, dakle, 150 ljudi su više zaposlili samo nekoliko mjeseci i nitko od njih nije otišao, zapravo svi su ostali. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Sabine Glasovac, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Mislim da neću pretjerati ako kažem da je u nekakvoj percepciji javnosti uz političare, vjerojatno da su državni službenici nekako najomraženiji dio sustava, barem kada govorimo o onim časnim epitetima kojima ih vrlo često građani časte, a to je da su, ne znam, preplaćeni, paraziti, lički medvjedi koji ne mogu izgubiti svoj posao, ljudi koji kada se jednom uhljebi prije svega, ali i ljudi koji kada se jednom uhljebe u državnu upravu iz nje ih više nitko ne može istjerati, neradnici, niškoristi, sisači državnog odnosno našeg novca i moramo biti svjesni da taj bijes građana, isto kao i bijes građana kada progovaraju i razgovaraju o nama političarima je u jednom dijelu opravdan. I ono što mi prvo možemo učiniti je da na neki način vratimo čast zanimanja kojima se bavimo, a mi ovdje u HS-u imamo prilike ukazivati na sve anomalije koje se događaju u javnom prostoru, pa i kad govorimo u ovom prostoru, ali isto tako i mijenjati zakonodavni okvir kako bismo postigli pravedniju percepciju jer sigurno nit su svi političari isti, niti su svi državni službenici isti. Naprotiv, u sustavu državne uprave, pa i javne uprave, dobar dio odnosno velik broj ljudi su časni ljudi, profesionalci koji izvrsno, iznimno korektno rade svoj posao i za koje vjerujem da građani kojima su zapravo oni na usluzi, čiji su oni sluge, kada biste proveli određeno vanjsko vrednovanje, ne bi imali riječi zamjerke. Međutim, dolazimo do onog manjeg dijela načina na koji ljudi ulaze u državnu službu. Evo, imali smo prilike i danas u ovoj raspravi čuti na koji način se zapravo korupcijom, nepotizmom, političkom korupcijom, namještenim natječajima, osporavanjem kvalitete kandidata, zapravo narušavamo, sami sebe urušavamo i sami narušavamo sustav koji trebamo kreirati i unapređivati. stoga bi bilo zaista dobro podsjetiti se, pa i ovu Vladu, da je još uvijek na snazi, primjerice, Uredba odnosno Odluka o zabrani zapošljavanja u državnim službama. u državnim službama. Ja imam nekako dojam, možda mene taj dojam vara, ali ja imam dojam kao da je netko stavio van snage tu odluku i imam dojam da u posljednje dvije godine, onako jednom intenzivnom brzinom, neću reći mimo Zakona vjerojatno se to sve skupa odnosno uvjerena sam, provodi u skladu sa zakonom, imam osjećaj da buja administracija. E sad, jesmo li mi, je li prvo pitanje koje se postavlja je li to nužno i potrebno i drugo, jesmo li dobili najkvalitetnije kadrove u državnoj upravi. Ako to nije bilo potrebno ili ako nismo birali samo najkvalitetnije, nego smo ih birali po stranačkim iskaznicama, po nekim drugim vezama, odnosima itd., onda smo doprinijeli tome da dugoročno i dalje urušavamo sustav državne uprave i da i građani i dalje imaju ovakvu percepciju o tim ljudima kakvu ne bi trebali imati. Ono što ću ponoviti, rekla sam u jednoj replici, apsolutno je nenormalno i nelogično da jedan ovako važan zakon, dolazi u Hrvatski sabor na način da jedan bitan njegov dio, sadržajni segment u njemu više nije reguliran. To su klasifikacija radnih mjesta, opisi poslova, procedure, ocjenjivanja i njime povezani onda napredovanja i njime povezanih onda kako imamo prilike čuti od ove Vlade i veće financijsko vrednovanje i činjenje razlike između službenika i službenika odnosno vrednovanje kvalitete. Mi zapravo sve to skupa sada što imamo u zakonu izvlačimo iz ovoga zakona i kažemo mi ćemo sve to skupa regulirati posebnim propisima odnosno Zakonom o plaćama u državnoj službi a nemamo percepciju kako će to trebati izgledati a do donošenja zakona u državnoj službi imamo jedan pravni vakuum, to ljudi su nigdje. Zapravo u nekakvom zrakopraznom prostoru. Nemamo prilike vidjeti koji će to biti kriterij, kaže više neće neposredni nadređeni službenik i dužnosnik procjenjivati i ocjenjivati nižeg rangiranog državnog službenika nego će to biti samo jedan manji segment koji će utjecati na njegovo napredovanje, ocjenjivanje, samim time i plaću, drugi dio će biti objektivan, da, ali što? Gdje su ti kriteriji? Kako će se vrednovati, kako će ljudi, kako će biti ocjenjivani, o čemu će ovisiti sutra njihove plaće, to ovdje nažalost ne možemo vidjeti, ne u ovom zakonu, nego i u nekom zakonu koji bi bilo logično da smo paralelno s njim inače mislim da u Hrvatskoj bi trebalo promijeniti zakonodavnu praksu i mislim da bi smo u Hrvatski sabor, možda to je jedan veći iskorak ali trebali dolaziti pred Hrvatski sabor sa zakonima i sa pripadajućima pravilnicima jer vrlo često u zakonu ostavljamo propis da skoro pola zakona propisujemo pravilnicima a te pravilnike u tom trenutku ne vidimo niti pravilnici nikad ni ne budu doneseni, neki pravilnici na taj način onemogućavaju provedbu zakona i mislim da dugoročno u RH trebamo razmišljati o tome da o zakonima trebamo, ovdje sad imamo, trebali smo dobiti paket zakona odnosno dva zakona, da dobijemo sliku što ova Vlada zapravo želi učiniti na unaprjeđenju kvalitete rada državnih službenika, na razlikovanju državnih službenika od onih koji su ispodprosječni i prosječni i iznadprosječni i isto tako kako vrednovati izvrsnost, bez paketa mi to ne možemo. A mislim da u budućnosti svaki zakon bi trebao sa sobom sadržavati kažem, i podzakonske akte odnosno pravilnike da vidimo u kom pravcu predlagatelj zakona zapravo želi ići a onda nam to olakšava i izjašnjavanje o pojedinom zakonu. Ima ovaj zakon i nekih dobrih momenata što će recimo polaganje stručnog ispita postati dostupno u cijeloj Hrvatskoj, što će ono biti u mogućnosti pisanim odnosno elektroničkim putem, ima recimo nekih još dobrih momenata međutim ono što po meni nije dobro, prvo jer je ovaj zakon krnji, kažem, bez onog drugog zakon mi ne možemo govoriti o unaprjeđenju kvalitete i bitnim iskoracima u ovom djelu jedino ako smisao ovog zakona nije da otvorimo prostor za problem rješavanje problema tog što ne znamo kako ćemo se pripremiti za predsjedanje Vijećem EU-a s jedne strane i s druge strane ako ne želimo ozakoniti jednu paradoksalnu situaciju a to je da sada u RH po prvi put već 2 g. hrvatski građani plaćaju i državne tajnike i pomoćnike ministara a sada želimo stvoriti zapravo zakonski okvir da pomoćnike ministara koji su birani na dužnost, politički imenovani na neki način na mandat, da im omogućimo da se o trošku hrvatskih poreznih obveznika zaposle trajno u državnim službama na mjesta ravnatelja uprava. Isto to želimo omogućiti i članovima kabineta koji su za vrijeme naše Vlade s ministrom dolazili, s ministrom odlazili, bili su tu na mandat a ovim zakonom želite omogućiti ljudima koji su politički imenovani, politički dovedeni od ministara, želite omogućiti da no trošku poreznih obveznika, oni ostanu zaposleni u sustavu s ugovorima na neodređeno vrijeme. Kako vas nije sram raditi ovakve stvari u trenutku kada kažem, u Ministarstvu poljoprivrede da biste napredovali i postali ravnatelj uprave, što je potrebno biti donator HDZ-a. Čuli smo danas ovdje što se događa u fondu, što se događa s kadrovima HNS-a. Je li ovo razlog donošenja ovoga zakona da ozakonite ove dvije stvari? Prvu još i mogu razumjeti, da se ne osramotimo, godinu je dana do preuzimanja predsjedanja, znamo kakvi su nam kapaciteti, znamo da smo kasno krenuli, ne znamo prostorno, što će biti s prostorom, tko će to sve skupa, to još i mogu shvatiti, ovo drugo, ako je to intencija donošenja ovoga zakona, može vas biti sram što ćete hrvatske građane, još nerođenu djecu još dodatno zadužiti za to da bi mogli ljude koji su politički imenovani, zapošljavati u ministarstvima kao da to već dosta niste činili u skladu sa zakonima koji postoje ove

ovaj problem u državi koji postoji je problem nepostojanja sustava napredovanja i sustava transparentnog zapošljavanja. Znači u RH vlada sustav koji se zove klijentalizam umjesto da vlada meritokracija. U onom bivšem sustavu nije bilo puno drugačije, imali smo jednu partiju da bi čovjek napredovao morao je biti član partije. Danas u novom sustavu da bi u javnom i državnom sektoru bio nekakav niži, srednji ili viši menadžer također mora biti član partije one koja je na vlasti, naravno. I to je naš veliki problem. Ja ću reći jedan svoj primjer gdje sam kada sam se kandidirao za povjerenika u jednom sektoru u svom poduzeću moj program je bio da se u kolektivni ugovor uglave

kvalitetan sustav da vi ljude u ministarstvima koji su službenici adekvatno nagradite ako su zaista dobri, ako odskaču od prosjeka a takvih vjerojatno ima. Isto kao što nije fer ni da one koji zabušavaju i čiji posao redovito bude svaljen na leđa ovih koji žele, hoće, mogu pa ih se još više tovari da i njih na neki način sankcionirate, no to je tako. A što se tiče napredovanja ne morate biti član partije da biste napredovali. Evo ja imam samo svoje nekakvo iskustvo iz ministarstva kada sam bila pomoćnica ministra. Niti jedan moj načelnik, niti voditelj nije bio član moje partije, možda je bio neke druge ali moje nije bio. Trudili smo se staviti ljude koji znaju svoj posao, koji su vrijedni i koji su radili, bez obzira bili ili ne bili. Ali evo pouzdano znam da nisu bili članovi moje. ima i toga u politici, ovisi tko ima sukno i škare u rukama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada je na redu gospodin Vučetić. Zahvaljujem. Kolegice govorili ste na početku vašeg izlaganja o javnoj percepciji a na kraju vašeg izlaganja kada ste se referirali na to da je netko doveden političkom voljom a nakon toga je dobio posao na neodređeno vrijeme onda vidimo da je veza između vašeg početka i završetka izlaganja ipak nije veza koja govori o percepciji nego realnosti. Ako imamo političku volja koja upravlja određenim područjem i na način da se širi zakonitost te volje onda je riječ o korupciji, po definiciji se radi o korupciji i radi se o realnosti i stvarnosti korupcije. Problem Hrvatske je što ta korupcija da bi je mogli nadvladati za početak bi je trebalo učiniti umnom. Ja ne vidim neku veliku umnu aktivnost i bojim se da će stupanj korupcije biti samo sve izraženiji. Odgovor gospođo Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Da, kolega Vučetiću, ja sam rekla o percepciji kakva je percepcija ljudi koji su zaposleni u tom sustavu ali isto tako nakon toga sam provukla zapravo tezu da džaba nam što bi se reklo narodski najsavršeniji zakoni koje ćemo ovdje pisati i paketi zakona ako ne promijenimo mentalni sklop i ako ne krenemo od nas samih prestati raditi ovo što se što se radi. S time sam nažalost i završila. Možemo mi raspravljati o svakom članku ovoga zakona, o nepravdi koja se događa prema ljudima koji su kvalitetni u sustavu a nepravedno su etiketirani kao neradnici, uhljebi itd., ali nećemo mi njima učiniti uslugu tako što ćemo propisati jasnije ili ne jasnije kriterije nego tako što ćemo kažem ponovno paziti tko nam ulazi na sustav, zapošljavati samo tamo gdje ima potreba, zapošljavati najkvalitetnije, omogućiti da napreduju najkvalitetniji. Nažalost ove dvije godine taj film ne gledamo i neće nam pomoći ovaj ni drugi zakoni da to ispravimo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Glasovac već smo nekoliko puta danas čuli da će nastati nekakva pravna praznina, pravni vakum jer još nije donesen novi Zakon o plaćama itd.. Mislim kada čitate zakon odnosno konačni prijedlog zakona treba pročitati i prijelazne i završne odredbe. u članku 45. jasno piše da one odredbe ovog zakona koje se tiču plaća stupaju na snagu kada će se donijeti novi zakon koji regulira plaće. Dakle nikakvog pravnog vukuma neće biti to je potpuno jasno. Dakle treba čitati zakon. Druga stvar kada ste govorili, spominjali Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U vašem mandatu i mandatu ministra Jovanovića je jako promijenjena kadrovska struktura tog ministarstva, možda ne formalnim članovima SDP-a ali svakako većinom ljudi koji spadaju u vašu političku grupaciju, ista ta kadrovska struktura je tamo i dan danas, 99,9%. Tako da baš Ministarstvo znanosti nije dobar primjer da pokazujete kako HDZ uhljebljuje a SDP ne uhljebljuje. Mislim nemojmo biti smješni. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ali kolega vi ste pametan čovjek a sada se ponašate kao vidoviti Milan, ono stvarno, ali ne vidite dobro u tu kuglu. Došli su ljudi sa gospodinom ministrom Jovanovićem koji su nakon mandata Vlade otišli. Da, u ministarstvu kao i u svim drugim ministarstvima su zapošljavani ljudi koji su radili na privlačenju europskih fondova i vi to znate, masovno su se raspisivali natječaji isključivo zabrana zapošljavanja dva za jedan a kasnije i potpuna zabrana nije vrijedila za ove kadrove. Kažete neće nestati ovaj drugi dio pravni vakum, možda i neće nestati pravni vakum ali je vama normalno da vi danas govorite, mi potpuno rekonstruiramo sustav državnog službeništva, napredovanja, ocjenjivanja itd. a mi dan danas ne znamo što će to biti drugačije, kako će ti ljudi biti ocjenjivani, kako će biti unapređivanje a sukladno tako kako je plaćeno. To meni nije normalno. Zahvaljujem. Tijekom današnje rasprave kolegice Glasovac, zastupnik Babić je aludirao na to da je za vrijeme naše Vlade u Ministarstvu socijalne politike zaposleno oko 150 ljudi i na taj način je po meni dosta nekorektno optužio današnju zastupnicu Opačić za nezakonito zapošljavanje, pa ja molim kolegu Jankovića, obzirom da se radi o članici njegovog kluba da da razgovara malo s kolegama iz HDZ-a i da obrani kolegicu Opačić od njihovih neutemeljenih optužbi, jer stvarno, mislim, ja ne bi želio da zbog toga sada koalicija dođe u pitanje. što se tiče brojeva, ja mogu samo konstatirati, da od 2011.-2016. g. broj ljudi koji primaju plaću iz proračuna je smanjen za 3000 toliko. Ja se nadam da nećete odgovoriti, budući da vama nije replicirao, tako da, nadam se da nećete odgovoriti, jel da, ali možete ako hoćete. Kolega Bauk, iako niste meni replicirali nego zapravo kolegi …/Upadica Radin: Je i to vam nije baš po poslovniku, ali čujte tu smo gdje smo./… a gledajte, ja moram čovjeku reći da nije u redu, da zapravo iskoristio repliku meni, za repliku kolegi Babiću, ali razumijem zašto je to napravio, jer zaista u tom mandatu, zapravo Arsen Bauk je bio jedan od ključnih kočničara zapošljavanju u vladi Zorana Milanovića državnih službenika i to znaju svi ministri, to zna cijela javnost. Tako da ovo što kolega Babić zapravo spominje je grubi napad na identitet kolege Bauka, koji je poznat kao vrlo štedljiv čovjek, a u svakom smislu, ne samo kod kuće, nego i u državnom proračunu, čujete što vam je rekao, on ne brine samo za svoj budžet, nego je tada brinuo i za budžet. Tamo gdje nije bilo potrebno, nisu se zapošljavali, da ne kažem još gore, uhljebljivali ljudi. Čak i tamo gdje je bilo potrebno, nije dao. najnetipičnijih dvije najnetipičnije replike u mom dugogodišnjem stažu u ovom parlamentu. Idemo dalje, g. Stazić. Kažete kolegice Glasovac da postoji percepcija o tome da politika zapošljava ljude. Nažalost, ne radi se tu o percepciji, tu se radi o stvarnosti i to svi ljudi znaju i nema nikakvog smisla tu činjenicu iskrivljavati. Postoji jedno jedino pravilo koje je pošteno i koje je vladalo u vrijeme Milanovićeve vlade, a to je tko s politikom dolazi taj i s politikom odlazi. A ovaj zakon, on je zapravo ozakonjenje nepotizma. Sada to što je do sada bilo samo nemoralno, to što je bilo nepošteno, to sada postaje zakonski moguće. Kažete kolegice

Moguće kolega Staziću da se na ovaj način zaista pokušava ozakoniti političko dovođenje ljudi u ministarstva, što u kabinet, što na neka druga dužnosnička mjesta, a sve to sutra, odnosno, nakon usvajanja ovoga zakona, prebaciti o trošak poreznih obveznika i te ljude zaposliti i trajno ostaviti u ministarstvu. Utoliko više ima razloga za sumnjati, ako vidimo da više plan prijema u državnu upravu, znači ako uzmemo u ovaj dio sa strane, više neće biti javan i neće ga biti nužno objavljivati i u jednom dnevnom mediju na području RH. Pa ja se pitam čemu takav korak natrag u određenim standardima transparentnosti, ako nešto ne želite skrivati, prikrivati i pod nekakvom plahtom, nešto tu vratiti, mutiti, raditi i rađati, praviti na ovu malu službeničku dječicu po tim vašim bijelim crnim

prigovori da je državna uprava prevelike, glomazna, previše uprava itd. Međutim, kada vlada krene u ukidanje ili spajanje 54 uprave, agencije, fonda, državne tvrtke, samim time, smo smanjili 54 šefovska mjesta manje. Upravo iz oporbe dolaze prozivke zbog čega to činite. Tu ste navali da je državna uprava neefikasna, puna uhljeba, neradnika, itd. pa ja se ne bi bavio takvim paušalnim ocjenama, ja bih volio da počnemo ocjenjivati rezultate rada. Npr. 2009. SDP Varaždinske županije, skupljao potpise za projektiranje i izgradnju brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Od 2009. do prošle godine,

podatke, ali rijetko kada me dojam, pogotovo prvi vara, bez obzira što se nekada onako pokušavam samu sebe utješiti, ali na kraju se ispostavi da je uvijek taj prvi dojam bio ispravan. I drugo pa nisam baš sigurna kod ovih ukidanja i spajanja agencija, da će tu biti nekih značajnijih ušteda. Mi još uvijek nismo dobili, mi smo ovdje pitali za određene agencije, pisalo je čak da nema nikakvih financijskih učinaka, za državni proračun, pa onda smo se pitali zašto ukidate neke institucije i neke agencije. nisu stvari jasne, napravljeno je tu puno nelogičnosti, ja sad bi mogla govoriti o sustavu obrazovanja, koju štetu ćete napraviti spajanjem određenih agencija, znači, tome se treba pristupati na malo drugačiji način, bojim se da neće tu biti bitnijih financijskih ušteda,

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.